Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 20. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika.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 Dela ali ne dela? Okej, dobro. Pa gremo še enkrat, in sicer glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.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

pri čemer vas opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa tega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem.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 Zvonko Černač, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Branko Grims in Tamara Vonta. In zdaj dajem besedo prvemu poslancu Zvonku Černaču. Imate besedo, da postavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Predsednik Vlade, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si čez vikend spočili in da je vaš pogled s hrvaške obale zbistril pogled na stanje in težave v Sloveniji. Čez slaba dva tedna bosta minili dve leti od prisege vaše vlade. V uvodni stavek koalicijske pogodbe ste zapisali, da boste oblikovali sistem oblasti tako, da bo med drugim omogočil učinkovito delovanje javnih služb. Po dveh letih vaše vladavine polovica javnega sektorja stavka ali je stavkalo, druga polovica pa se na stavko pripravlja. Znani ste po obljubah, ki ste jih doslej vse prelomili. Gasilcem ste ob požaru na Krasu obljubljali plačilo za gašenje, ki ga itak ne bi sprejeli, ker ne gasijo za denar. Sodnikom ste pred dobrim letom dni obljubili hepiend s 600 evri dodatka. Z zdravniki je Vlada oktobra 2022 podpisala sporazum, ki je celo objavljen v Uradnem listu, zaveze iz njega pa bi morale biti uresničene do 30. junija lani. Ničesar od tega niste izpolnili. Ničesar. Kar je pa najbolj sprevrženo, gnev ljudi, ki zaradi vaših praznih obljub čakajo v vrstah, pa naj bo to v bolnišnicah ali pred upravnimi enotami, usmerjate na nič krive izvajalce, ki se v neurejenih razmerah v posameznih sistemih trudijo, da ljudje kljub vaši ignoranci do reševanja problemov ne bi ostali brez storitev. Lani januarja ste izjavili, da bo leto 2023 leto reform, izpeljali niste nobene. Kaj pa imajo ljudje po dveh letih vaše vladavine? Višje nove davke, napovedujete nove, vedno več čakajočih v zdravstvu in vrste pred okenci upravnih enot. In tu pridemo do plačne reforme. Obljubljali ste jo s 1. januarjem letos, pri čemer naj bi bil zakon v parlamentu do 30. junija lani. Za razlog, da je ni, pa ste navajali poplave, ki so se zgodile dva meseca kasneje. Vaše odgovornosti za to, da ljudje ne morejo normalno do storitev, ne morete prevaliti na nikogar drugega, če se še tako trudite. Pogajanja o plačni reformi potekajo iz meseca v mesec, premaknejo se ne nikamor. Predsednik Vlade, sprašujem vas: V katero smer pravzaprav peljete to plačno reformo? Kaj odgovarjate delavcem na upravnih enotah, ki pred upokojitvijo prejemajo dodatke do minimalne plače? Za 40 let dela bodo deležni najnižje zajamčene pokojnine. Za ureditev razmer zaposlenih na upravnih enotah ni potrebno čakati na plačno reformo, tega se dobro zavedate tudi sami. Dovolj bi bila izenačitev njihovega položaja z zaposlenimi na ministrstvih, kjer so za primerljivo delo plačani bistveno bolje kot zaposleni na upravnih enotah. Zakaj tega ne storite? Kdaj boste končno prevzeli odgovornost za stanje, da ljudje ne morejo normalno do storitev, za katere vsak mesec prispevajo prek davkov in prispevkov? Hvala lepa. Dovolite najprej, da vas opozorim, kolega Černač, ne dovolim, da boste kar tako nonšalantno lagali v Državnem zboru. Za predsednika Vlade lahko jaz povem, da ni bil na hrvaški obali, ker vem, da je bil na neki športni prireditvi, ker sem blizu doma. Tako da prosim, da ste malo pazljivi … / oglašanje iz dvorane/ Ja, bom povedala, zaradi tega, ker ljudje nas poslušajo in si ustvarjajo svoje mnenje. In prosim, da ste pri teh svojih izvajanjih pazljivi, ker vas bom opozarjala vsakič. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, mlada generacija! Marsikaj je bilo izrečeno, ampak ja, resnice v izrečenem je natančno toliko, kot je resnice v tem, kje sem prebil ta vikend. Oba dneva sem bil v Tacnu. In bi rad še tukaj izkoristil priložnost, da čestitam tako našim športnikom, ki so sploh včeraj pobrali vse možne medalje, in organizatorjem, ki so skupaj s pomočjo vseh pristojnih inštitucij uspele progo v Tacnu, ki je bila v lanskih poplavah uničena, spraviti do te točke, da je danes še boljša od tiste, ki je bila pred letom dni. In jaz sem jim za to vsem izredno hvaležen. Nisem pa slišal, da bi hrvaška obala kdaj segala do Save, ampak upam, da tudi nikoli ne bo. Resno, kar se tiče plačne reforme. Plačna reforma je nekaj, kar se lahko zgodi samo in izključno v celoti. Ravno zaradi tega, ker je v času prejšnje vlade en minister enemu segmentu povišal plače, je prišlo do nesorazmerij. Ključni razlog, zakaj imamo danes situacijo, v kateri je plačna reforma otežena, je, ker je največji problem odprava nesorazmerij, ki so nastala v prejšnjih mandatih, ne v tem mandatu. Ampak to ni tako pomembno, kakor je pomembno to, da se do konca tega meseca pričakuje, da se bodo pogajanja na stebrih, vključno z zdravstvenim sistemom, pripeljala do zaključka

Stavke, nekatere, pa ne na upravnih enotah, so tiste, ki mogoče imajo bolj funkcijo, da vzbujajo pozornost, kot pa da bi dejansko naslavljali najbolj pereče probleme. Pa se bom najprej vrnil na upravne enote. Ključno izhodišče plačne reforme, ki jo je ta vlada ponudila, in to prvič v zgodovini, je, da nihče, ki je zaposlen v javnem sektorju, ne more imeti plače pod minimalno plačo. To izhodišče je bilo že predstavljeno sindikatom in na tem izhodišču bomo vztrajali in tudi pri dinamiki izvedbi plačne reforme bo odpravljanje na tem segmentu imelo prioriteto. Zakaj nekdo, ki je 40 let v javnem sektorju, do zdaj nikoli ni bil deležen te pozornosti, zdaj pa je bo, veste vi bolje od mene. Minimalne plače morajo biti zagotovljene vsem, ki so zaposleni danes v javnem sektorju. To je prvo vodilo. Drugo vodilo je, da imamo s sindikati, vsemi, sprejet dogovor, da do septembra letos ne moremo vstopati v nobene parcialne dogovore, in tudi ne bomo, ker bi s tem ogrozili pogajanja. To je pač dogovor z vsemi sindikati. In se bomo tega dogovora držali, ker namen je, da plačno reformo izpeljemo. In tretja stvar, ki se mi zdi enako pomembna, je, da je treba vse skupine naslavljati enakovredno. In to je najtežje, zaradi tega, ker vsaka od njih vidi sebe kot nekoga, ki si iz kateregakoli razloga bolj zasluži in je bolj enakovredna. In najlepši primer je ravno na področju zdravstva, kjer ena skupina, ki je sindikalno neizmerno dobro organizirana, ki ima najete svetovalce, ki ima najete odvetnike, pač izsiljuje, da je večvredna od ostalih skupin v tem istem zdravstvu. Jaz bom pa ponovil, plačna reforma v zdravstvu in popravek plač se bo zgodil za vse naenkrat, tako za negovalce, medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre in tudi zdravnike. In pri tem bomo vztrajali zaradi tega, ker imamo iskren namen in tudi načrt, kako pripeljati plačno reformo do konca. In ne bomo od tega načrta odstopali, zato ker bi nekdo poskušal s parcialnimi ukrepi ravno to, da se ta načrt že vnaprej izniči.

in sploh komentiranja osebnega in zasebnih življenj kogarkoli od nas. **Nadaljevanje ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Zdaj pa glede resnih stvari, predsednik Vlade. Niste odgovorili na moja vprašanja. Predvsem niste odgovorili na vprašanje, v katero smer peljete plačno reformo in zakaj ne uredite takoj tistega, kar je mogoče urediti brez kakršnihkoli sprememb. Pred slabim letom in pol, februarja 2023, so bila objavljena ta izhodišča, plačni stebri, razmerja, vse je bilo na mizi. Pred letom in pol. Kaj se dogaja leto in pol? Mislim, da ni vaš interes, da bi uredili plačni sistem, ampak je verjetno vaš interes nek drug – ne vem kakšen, ker nisem dobil odgovora na to vprašanje. Predvsem pa me zanima: Zakaj ne uredite tistega, kar je mogoče urediti brez kakršnekoli plačne reforme? Povedal sem, da so zaposleni na upravnih enotah v bistveno slabšem položaju kot zaposleni na primerljivih delovnih mestih na ministrstvih. In samo s spremembo sistemizacije bi se lahko te razmere uredile, sprostil bi se krč in odpravile bi se čakalne vrste, ker zaradi vaših neodločitev ljudje čakajo na storitve, za katere plačujejo preko davkov in prispevkov. Zaradi tega bi prosil, da mi odgovorite: Kdaj boste končno prevzeli odgovornost za stanje, ki je in v katerem ljudje ne morejo normalno prejeti storitev, za katere plačujejo davke in prispevke?

Mi jih bomo sedaj spremenili. Vi jih niste. Zato je to vaše sprenevedanje pač enako, kot sprenevedanje o tem, da ste se zlagali, kjer sem bil čez vikend. Ker je najlažje tukaj govoriti, ker tukaj so besede poceni in je lahko vsaka stvar izrečena. Pa bom kljub temu ponovil, ne zaradi vas, ampak zaradi gledalcev. Pogajanja o plačni reformi so v zaključni fazi, jaz si želim, da jih bomo uspeli do poletja pripeljati do konca. Na drugi strani je 46 sindikatov, z njimi imamo dogovor, da do septembra ne sprejemamo nobenih parcialnih rešitev z nikomer. In ne, ni tako enostavnih rešitev, kot jih poskušajo poskušajo sedaj nekateri poslanci prodati javnosti. Če bi bile stvari tako enostavne, bi bile že zdavnaj, verjetno v vašem mandatu, izvedene. Vemo, da moramo vse spremembe izpeljati naenkrat. In veste, zakaj to vemo? Zato ker ko smo v lanskem letu prisluhnili upravičenim zahtevam mladih zdravnikov za dvig njihovih plačilnih razredov, je danes to eden ključnih razlogov zakaj FIDES stavka. Ker so bili mladi zdravniki napram starejšim privilegirani. Ker danes teh, ki stavkajo, ne zanima, kaj je prav. Zanima jih samo to, da je nekdo drug dobil, oni pa ne, in to imenujejo nesorazmerja. Zato je ta proces pogajanj tako težek, ker se marsikdo, tudi na drugi strani, poda samo z enim namenom, iztržiti za svojo skupino čim več. Na srečo so taki v izraziti manjšini in jaz bi rad pohvalil vse ostale sindikate, ki so v veliki večini, več kot 40 je tistih sindikatov, ki razumejo, da je v njihovem interesu, da se plačna reforma izpelje, ker je to tudi v interesu državljanov in državljank, da bodo za svoje delo boljše plačani, da nihče ne bo imel nižje plače od minimalne in da bodo lahko tudi nagrajeni tisti, ki več delajo. To sledi po tem, ko bodo pogajanja o plačah tudi zaključena. Plačna reforma se ne izpelje čez noč, ampak pogajanja pa moramo in bomo zaključili z vsemi istočasno. Od tega principa ne bomo odstopili, ker bi to v štartu že pripeljalo do tega, da bi pogajanja propadla. Hvala lepa. Kolega poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Predlagam, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo glede tega odgovora. Glejte, predsednik Vlade, sklicevanje na prejšnje ali pa na prejšnje mandate vas ne odvezuje odgovornosti. Poleg tega v prejšnjem mandatu ljudje niso čakali v vrstah pred upravnimi enotami in še marsikje drugje ne. In ni bilo takih množičnih stavkovnih valov, kot se dogajajo v vašem mandatu. Očitno se ne zavedate resnosti razmer in bližajočega se kolapsa posameznih sistemov. Pred časom ste izjavili, da ne živite od plače, ki znaša 6 tisoč evrov bruto oziroma dobrih 4 tisoč evrov neto mesečno, pač pa od vaših prihrankov. In iz tega razloga verjetno težko razumete uradnike na upravnih enotah, ki po 40 letih dela prejemajo minimalno zajamčeno plačo. Njihova pokojnina bo po 40 letih dela 550 in ker je zajamčena 700, bodo to pokojnino do konca življenja tudi prejemali. Iz tega razloga še toliko bolj bode v oči zadnja cvetka s plačnih pogajanj, to se je zgodilo kakšnih deset dni nazaj, in sicer napoved dviga plač funkcionarjem, direktorjem javnih zavodov za 20 do 40 %, nekaterim celo več, rektorjem, recimo, plus 60 %, nekaj podobnega za direktorja obeh UKC, ki se jima bo plača povišala za 3 tisoč evrov mesečno, pri čemer pa sta oba direktorja, tako Maribor kot Ljubljana, globoko v izgubah, vodita pa ju kandidat Gibanja Svoboda za župana v Mariboru Vojko Flis in vaš nekdanji kajakaški kolega Jug, UKC Ljubljana. To, da bo sistem uveljavljen šele z novo oblastjo, pri tem seveda ni pomembno, pomemben je signal, ki ga s tem sporočate, in ta je, da očitno ni volje za ureditev najnižjih plač, ker številni ne dosegajo niti minimalne plače, istočasno pa želite nagrajevati tiste, ki gospodarijo slabo in ustvarjajo večmilijonske izgube. Jaz mislim, da gre za neko izgubo stika z realnostjo in z realnimi problemi. Zaradi tega bi verjetno moral pobudo v tem primeru, glede na to neučinkovitost predsednika Vlade in Vlade, prevzeti zakonodajalec. Preprečiti je potrebno kolapsiranje posameznih sistemov in omogočiti ljudem normalno dostopnost do storitev. Več kot očitno je, da po letu in pol – prej sem vam pokazal izhodišča, ki so bila na mizi pred letom in pol –, predsednik Vlade, žal tega niste sposobni urediti. In še nekaj je zelo pomembno. Moramo se zavedati, da je plačna reforma tudi eden od mejnikov v načrtu za okrevanje in odpornost. Če ne bo izvedena v doglednem roku, lahko ta država ostane brez milijarde in 500 milijonov evrov nepovratnih sredstev. V tem primeru torej mislim, da bi moral Državni zbor prevzeti pobudo, na podlagi opravljene razprave o odgovoru predsednika Vlade sprejeti usmeritve, v kateri smeri se bodo zgodile zakonodajne rešitve, ki bodo preprečile kolaps posameznih sistemov in omogočile ljudem normalno dostopnost do storitev. Torej, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja, v okviru glasovanj. Zdaj pa dajem besedo poslanki Tamari Vonta. Spoštovana poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik Vlade, ostali ministri in ministrice! Seveda bom spraševala in govorila o kmetijstvu. In ne glede na to, kje ste bili ali še boste, gospod predsednik, sem prepričana, da se srečujete z delom delom pridnih rok naših kmetov. Ko sva se prvič srečala v tej dvorani, sem pristopila do vas in vas prosila, da posebno pozornost namenite kmetijstvu. Strinjali ste se z mano, da je hrana strateškega pomena; celo rekli ste, da boste poskušali najti kandidata oziroma kandidatko z doktoratom znanosti s tega področja, kajti kmetijstvo je zelo pomembno. Niste našli nekoga, ki bi imel doktorat, ampak nič za to, našli ste ministrico, ki je razumela kmete. Mogoče ste vi malo manj razumeli njo in ob aferi, ko je Uprava za varno hrano zamolčala, da smo pojedli veliko zelenjave oziroma sadja iz drugih držav, ste rekli, da bi se ministrica morala postaviti na stran zdravja in potrošnikov. Ona Ona se je postavila seveda na stran Uprave, zato je morala, tako ste takrat javno rekli, oditi. Istočasno ste rekli, da bi morala oditi tudi generalna direktorica, ki je še vedno tam.

s tem, da je zaščitila inšpektorico, ki je protipravno odvzela goveda kmetom? Bila je tudi vaša kandidatka za direktorico, zato sprašujem: Ali jo boste podprli, če bo še naprej kandidirala za direktorico, in s tem na nek način ogrozili varstvo potrošnikov v tej državi? Poleg tega vas bi rada vprašala: Kako boste izvajali kmetijsko politiko z ekipo, ki ni strokovna? Zamenjali ste strokovnjaka, gospoda državnega sekretarja, ki je imel doktorat iz kmetijstva, z bivšim policajem. Na ministrstvu se je zgodila sprememba sistemizacije, vse strokovnjake so dali v drugi plan, tiste ljudi, ki so delali do zdaj za slovenskega kmeta. Enostavno ste spolitizirali Ministrstvo za kmetijstvo. To je nevarno. Kdo bo torej v Evropi branil interese slovenskega kmeta? Slovenski kmet je popolnoma popolnoma drugačen, kot so kmetje iz velikih držav. Kdo bo obrazložil, da bo slovenski kmet, če za njega ne bodo izpogajane izjeme, prenehal kmetovati? Kaj boste naredili, da boste obdržali obljubo, ki ste jo dali pred volitvami, da boste podpirali slovenskega kmeta? Hvala lepa.

je dosegla v Bruslju premik, ki je izrazito v korist slovenskemu kmetu. Zgodil se je letos spomladi, jaz verjamem, da ga vsi poznate. Ta premik je tako velik, da si že samo zaradi tega zasluži ta vlada vse pohvale na tem področju. Bom kasneje, pa izzivam poslanko, če mi dovolite, da sami pojasnite, kaj je ta premik? Kar se tiče SKP, skupne kmetijske politike. Natančno vemo, vsi tukaj vemo, da se danes nahajamo v obdobju izvajanja od 2023 do 2027, to je politika, ki se doreče v Bruslju, predlaga jo slovenska vlada.

Ta kmetijska politika se pač izvaja. Žal, v tem trenutku, smo že ugotovili, prejšnja in sedanja ministrica, in obe sta strokovni, tudi sedanja je strokovna, čeprav mogoče vi ne delite tega mnenja. Ima pa še nekaj drugega sedanja, in to je, da je mlada, dinamična in neobremenjena. In to ji štejem v velik plus, da bo mogoče kakšne stvari spremenila. In ta politika, ki jo moramo izvajati, ker je bila tako izpogajana leta 2021 v Bruslju, ima izrazit spregled na področju sožitja med ohranjanjem biodiverzitete in kmetovanjem. In od tu izhaja največ konfliktov. In, glejte zlomka, celo kmetijske organizacije priznavajo, da ni to krivda te vlade, ravno obratno, da je pod to vlado prišlo do premika, ker smo uspeli Bruselj prepričati v tisto, kar so leta 2021 pogajalci prezrli, da je slovensko kmetijstvo to, kar vi pravite, specifično, zelo specifično. Ampak jaz ne vem, kako da leta 2021 noben pogajalec tega ni znal v Bruslju izpogajati. Danes nam pa Bruselj prisluhne in danes nam Bruselj potrjuje ukrepe, s katerimi spreminjamo politiko, ki je bila dorečena leta 2021. Toliko o resnici. Kar se tiče strokovnih kadrov, nestrokovnih. Ko bo ministrica, jaz vam predlagam, da se obrnete nanjo. Jaz pa vam lahko povem, da uživa moje zaupanje in da odhod državnega sekretarja in njegova nadomestitev z nekom, ki ima 20 let izkušenj dela na Agenciji za kmetijstvo in magisterij znanosti, ne pomeni nobene degradacije stroke. Prejšnji državni sekretar se je iz osebnih razlogov – sem se tudi jaz pozanimal o tem – pač poslovil. Noben drug ni imel nič pri njegovi odločitvi, kot on sam. In zato, če želimo res dobro kmetijstvu, dajmo prepoznati, kateri so resnični problemi, dajmo prepoznati, kako bomo skupaj v Bruslju pomagali našemu kmetu. In jaz se res veselim razprave o tem, kako bomo skupaj dosegli to, da bo mali slovenski kmet v bodoče imel več. To pa ne gre preko nabiranja političnih glasov tukaj, ampak preko trdega dela v Bruslju.

zato nisem zdaj pri vas na izpitu. Vem pa, da govorite verjetno o Uredbi o fitofarmacevtskih sredstvih; kaj drugega več niste mogli izpogajati, zato ker še vi ne veste, da se skupna kmetijska politika skozi leta močno spreminja in še bolj se bo spreminjala. In zdaj vas sprašujem o obdavčitvi OMD-jev, kajti skupno kmetijsko politiko imamo zato, da bi kmetje v Sloveniji kmetovali. 45 tisoč takih kmetov je, ki jim rečemo gorski kmetje in jim rečemo družinske kmetije. Letošnje subvencije bodo, če ne boste spremenili Zakona o dohodnini, obdavčene 50 %. Tam živijo kmetje, ki tudi urejajo krajino, tam živijo kmetje, ki imajo mlade družine, in se bo ta obdavčitev poznala tudi na njihovem socialnem statusu. Zato sprašujem, gospod predsednik Vlade: Ali boste podprli Zakon o spremembi Zakona o dohodnini in izvzeli sedaj uzakonjene obdavčitve za OMD-je, to se pravi, ravno za tista področja, jih je v slovenskem kmetijstvu največ, za tiste kmete, za katere pravimo, da jih podpiramo in smo jim hvaležni, ker ne pridelujejo samo hrane, ampak obdelujejo tudi krajino, to se pravi, da so tudi del turistične in gastronomske ponudbe? Sprašujem, tukaj imate tudi ministra za finance, ga lahko zelo hitro vprašamo: Ali boste ali ne boste podprli spremembe zakona, ker to je ena od zahtev kmetov za to, da niso šli na ceste? Hvala lepa.

in mislim, da je bila Francija, najprej Evropski svet potrdil, potem pa maja tudi Evropski parlament spremembo SKP, osnovne kmetijske zakonodaje. Pobuda je bila skupna Francije, Slovenije in Belgije. In kaj je v tej pobudi? Da se za male kmete, to je tiste, ki imajo manj kot deset hektarjev … katerih je v Sloveniji največ? Ravno teh 80 % slovenskih kmetov ima manj kot deset hektarjev obdelovalne površine. In za njih smo v Bruslju dosegli spremembo zakonodaje res se čudim, da tega ne veste – po kateri smo jim izrazito zmanjšali administrativno poročanje, predvsem pa smo jih izvzeli iz sankcij zaradi neporočanja. To je bila glavna zahteva in tudi se strinjam z njo v celoti, ker je popolnoma neumno, da nekdo, ki je mali kmet, mora poročati v Bruselj zato, da dobi svoj denar, ampak tako je bilo 20 let, odkar smo v Evropski uniji, do letos. In enako postopamo na vseh področjih, tudi kar se tiče kmetov. In ministrica, jo bom pohvalil še enkrat, pelje zelo učinkovit dialog, sploh niso pogajanja, dialog, dialog, kako pomagati slovenskemu kmetu. Tudi točka, ki jo odpirate, je na mizi. In jaz vem, da dialog poteka in rešitev se išče. Kakšna bo rešitev, ko bo znana, jo bom tudi sam z veseljem prezentiral, trenutno je še ni, časa je dovolj, da jo speljemo do konca leta in da velja s 1. 1. 2025, to vsi vemo. Tako da še enkrat izražam priznanje ministrici, ki je danes žal ni z nami, – a, je že prišla, odlično, odlično, sem narobe razumel – zato, ker se v dialogu z vsemi deležniki zaveda svojih odgovornosti. In želim, da bomo v tem dialogu tudi uspešni, ne zaradi politike, ampak zato, da bodo kmetje imeli na koncu več. Hvala lepa. Kolega poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Gospod predsednik, kmetom ste olajšali administracijo, vzeli pa ste jim denar iz žepa, ker ste jih pač obdavčili. Obdavčili ste družine, otroke, ampak vi se kitite s tem. Jaz mislim, da je v tem državnem zboru treba razpravljati o izvajanju skupne politike. Zakaj? Prvič, zato ker ene besede niste rekli o varstvu potrošnikov, zato ker najbrž nimate kaj odgovoriti. Saj veste, da je Uprava za varno hrano v resnici organ za varstvo potrošnikov. Niste mi odgovorili, ali da ali ne podpirate sedanjo direktorico? Ni več pomembno, verjetno, takrat je bilo, 5. oktobra, ste na tiskovni konferenci povedali, da bo morala oditi. Pozabili ste, jaz nisem. Jaz mislim, da bo treba še kaj reči o zemljiščih. Treba bo še kaj reči o zaščiti živali, gospod predsednik. Prav ste slišali, o zdravju in zaščiti živali. Ta vlada je vzela 4 milijone s tega področja. In zdaj zaščita živali na terenu s strani stroke, ki jo lahko edino izvajajo veterinarji, ne teče. Ministrica zelo dobro ve. Namesto, da bi se opravljali strokovni pregledi hlevov, se ne dela nič, a vi se še vedno hvalite, da ta vlada ščiti živali. Ne ščiti pa stroke. Mreža javne veterinarske službe, ki tudi obstaja, je ogrožena. Veterinarji bodo, ker jim ne plačujete njihovega dela, vrnili koncesije. Takrat bodo živali močno zaščitene, zaščitili jih bodo nevladniki, njim ste dali denar, veterinarjem pa ne. Sprašujem, prosim, ministrico, državno sekretarko, vsakokrat, ko pride na Odbor za kmetijstvo, kdaj bo vrnila nazaj denar, kdaj bodo veterinarji lahko šli po hlevih. Veste, po tistih hlevih, o katerih vi in vaši svetovalci govorijo, da tam kmetje slabo delajo z živalmi. To pač ni res. Vendar, prepričajte se, kako je v resnici v hlevih. Ne zmorete tega. Treba bo verjetno tudi pristopiti zelo hitro k spremembi zakonodaje na področju kmetijskih zemljišč. Tudi to bi vas to bi vas želela prositi, da bi tudi o tem razpravljali na skupni seji, ali bomo končno postavili slovenskega kmeta v enakopraven položaj s slovenskimi podjetji, torej, ali bo ali ne bo naprej ostala slovenska zemlja v slovenskih rokah. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja, v okviru glasovanj. Naslednji poslanec, ki bo zastavil poslansko vprašanje predsedniku Vlade, je mag. Branko Grims.

Pred nekaj dnevi je italijanski notranji minister javno napovedal, da bo Italija zahtevala izločitev Slovenije iz schengna zaradi nevzdržne politike sedanje Golobove vlade na področju ilegalnih migracij in s tem povezane nevarnosti terorizma za Evropo. To je skrajno resno opozorilo, da vprašanje ilegalnih migracij za Slovenijo postaja ne samo varnostno vprašanje, ampak tudi temeljno razvojno vprašanje, vprašanje našega nadaljnjega razvoja podjetništva in pa blaginje prebivalstva, zlasti če upoštevamo, kako smo se znašli na tej točki. Kajti sedanja Golobova vlada je najprej šla podirati zaščitno ograjo na meji in s tem dala signal ilegalnim migrantom, da so tu dobrodošli. Sledila je poplava ilegalnih migrantov, vlada pa je obenem umaknila še vojsko s same meje in potem še policijo zamaknila z mejne črte v notranjost. Danes je policija v bistvu taksi služba za ilegalne migrante, ki jih potem vozijo v Ljubljano, kjer so stvari varnostno ušle iz rok, in zato jih razporeja drugod po Sloveniji, da bi pač to prenesli nad nedolžne ljudi. In danes se na Obrežju in Središču ob Dravi brani slovenski pravni red. Kajti kaj je vlada s tem storila? Dejansko je onemogočila izvajanje Zakona o meji v polni meri od same mejne črte navznoter in seveda s tem tudi ustavno normo, ki govori o celovitosti Republike Slovenije, torej od same mejne črte po celotni površini. Ker je vse to mogoče razumeti samo kot zlorabo funkcije in pa opustitev dolžnostnega ravnanja, naj opozorim, da to Kazenski zakonik Republike Slovenije opredeljuje kot kaznivo dejanje in naklep je v tem primeru samo oteževalna okoliščina. In še več, ker se pač plačuje nevladnike, da hodijo na jug in dajejo navodila ilegalnim migrantom, jih spodbujajo k vdoru v Slovenijo, ti pa vedo, da je to nezakonito, je treba opozoriti, da je tudi spodbujati tujce k legalnemu ravnanju seveda tudi kaznivo dejanje. Vse skupaj je torej samo en velik kriminal, ki se skriva za visoko donečimi besedami o človekoljubnosti. Kakšni? Tisti, ki ogroža tiste, ki prihajajo, in vse tiste, ki tu živimo. Toda zaradi te napovedi Italijanov sedaj postaja to tudi temeljno razvojno vprašanje, kajti dan je signal vsem, ki bi želeli v Sloveniji iskati podjetniške ali druge oblike sodelovanja, želeli sodelovati, da Slovenija ni več varna, da Slovenija ni zanesljiva, da je vprašljivo, kako bodo zaščiteni njihovi interesi in kaj bo z njihovimi

Če je bilo vprašanje o tem, ali je Slovenija privlačno okolje za tuje poslovneže in tuje investitorje, mislim, da imamo odgovor na dlani. Bilo je tudi v medijih. Slovenija je danes dejansko zelo zaželena destinacija za tuje investicije, in to predvsem v znanje, v visoke tehnologije. Sam sem se lahko v to prepričal v preteklih mesecih. Nenazadnje je farmacevtska industrija, ki je v resnici najbolj občutljiva in lahko izbira lokacije po celem svetu, izbrala za svojo ključno destinacijo za investicije za prihodnost za najzahtevnejše tehnologije ravno Slovenijo. Govorimo o večstomilijonskih investicijah, tako da res ne vem, od kje ste napletli to zgodbo o nevarnem poslovnem okolju v Sloveniji. Enako ne razumem, od kje vam informacije o izjavah italijanskega notranjega ministra. Verjetno ste ga zamešali z italijanskim zunanjim ministrom, ki je tudi govoril o nečem drugem in ne o tem, kar vi govorite. Z Italijo imamo odlične odnose na vseh nivojih in naš notranji minister in njihov notranji minister sta ves čas na zvezi. In da, Italija je bila tako kot Slovenija pred časom zaradi žal tragičnih dogodkov na Bližnjem vzhodu prisiljena uvesti ponoven nadzor nad mejo. Nadzor nad mejo, ki se že izvaja, mislim, da od lani od oktobra, in da tako Slovenija kot Italija preučujemo možnost, ali bomo morali ta nadzor podaljšati. Ampak ta nadzor za vsakega, ki gre čez slovensko-italijansko mejo, pa verjemite mi, da grem dostikrat in verjamem, da greste vi tudi, niti približno ne pomeni nič motečega v tem trenutku. In jaz iskreno upam in ne samo jaz, ampak tudi vsi, ki živimo ob meji na slovenski in italijanski strani, da bo tako tudi ostalo. Nadzor nad slovensko-italijansko mejo, ki se danes izvaja, v ničemer ni primerljiv z nadzorom nad slovensko-avstrijsko mejo, v ničemer. Če imamo kje izziv, ga imamo dejansko na avstrijski strani, ne na slovensko-italijanski meji. Na slovensko-italijanski meji je sobivanje dveh narodov ravno v mestih, iz katerih izhajam, iz Nove Gorice in Gorice, zgledno. In postalo je še boljše takrat, ko se je meja odprla. Zato nam je vsem v interesu, da tako tudi ostane. Zato odgovarjati na teze, ki v ničemer ne temeljijo na resničnih podatkih, mi je res težko. Pa bom poskušal v nadaljevanju – verjamem, da boste imeli konkretno vprašanje – odgovoriti na konkretno vprašanje. Hvala lepa. Kolega poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS):** Hvala. Verjamem, da predsedniku Vlade marsikaj ni jasno, tako kot je sam poudaril. Kajti ravno zaradi te očitno protislovenske in tudi protievropske politike sedanje Golobove vlade so slovensko podjetništvo in vsi prebivalke in prebivalci prekomerno obremenjeni s previsokimi davki in zaradi tega se tudi soočamo s posledicami že te sedanje politike, in to v zaostrenih mednarodnih okoliščinah. Veste, da je v Sloveniji zabeležen največji padec naročil in industrijske proizvodnje v Evropi, kar je seveda prava napoved katastrofe, ki šele prihaja. Vse to je posledica vaše politike. In v teh okoliščinah se je znašla še ta napoved za to pristojnega ministra, brez dvoma, da razmišljajo o tem, da slovenijo izločijo ali suspendirajo, če želite, iz schengenskega območja, kar je seveda zelo jasen signal, da se bodo stvari gospodarsko še bolj zaostrile. In to je signal tudi vsem, ki bi želeli s Slovenijo sodelovati. Zato je popolnoma neodgovorno kar zamahniti z levo roko in reči, tudi to nas ne zanima. Stvari se bodo namreč še bolj zaostrile ravno zato, ker ima Italija desno vlado, ki ščiti svoj narod za razliko od vaše vlade. In kaj so oni sklenili? Z Albanijo so se dogovorili za to, da bodo pač vse ilegalne migrante, tiste, ki so že tam in ki še prihajajo, preusmerili tja. In oni bodo šli po balkanski poti, na vrhu katere je Slovenija - to Italija ve in zato že pripravlja te ukrepe, zato že ščiti mejo, tako kot ste sami povedali, ampak pripravlja še nadaljnje ukrepe. O tem kolegi z italijanske strani zelo jasno povedo, da se pripravljajo pravi ukrepi za jesen. In če bo tam zaostreno, bodo Avstrijci še dodatno zaostrili nadzor na meji in tudi za to pripravljajo vojsko in enote, o čemer se lahko Vse to so razlogi, zaradi katerih vas še enkrat sprašujem: Kako boste ukrepali da zaščitite Slovenijo, da zaščitite slovenske interese, da zaščitite slovensko podjetništvo, da zaščitite blaginjo in varnost Slovenk

Mogoče, da se je izgubilo v prevodu, mogoče se je izgubilo kje drugje, resnice ni nič. In odgovarjati na vprašanja, ki temeljijo na popolnih izmišljotinah, se mi zdi zapravljanje vašega časa. Več kot to nimam k temu kaj dodati. Če bi pa imeli vprašanje, kaj izvajamo na področju migrantske politike, kot ste ga napovedali, bi vam pa z velikim veseljem povedal to, kar sem razumel, da ljudi zanima. Ljudi zanima, ali so stvari pri migrantski politiki dejansko pod nadzorom. In odgovor je da. Tudi na tem področju se sproža neizmerno število lažnih informacij, zato ker je strašenje ljudi na tej temi najlažje. Tudi mene se da prestrašiti, dokler verjamem, da je novica resnična, dokler se ne prepričam, da je tu v resnici spet namen en sam: nabiranje političnih točk in strašenje ljudi. Pa vendar bom povedal še enkrat: ja, res je, število nelegalnih migrantov čez Slovenijo vztrajno narašča. A veste, od kje so letos? Iz vseh držav razen iz dveh pada, iz dveh je pa naraslo po dolgem času. Oboji prihajajo iz Turčije, velik del je turških državljanov, še večji del je Sircev. Iz Sirije ni bilo beguncev dolgo časa, letos so pač od tam. Na koncu bomo ugotovili, da je begunsko vprašanje mogoče še celo bolj kompleksno, kot se nam zdi, predvsem pa, da se da z njim usmerjeno ravnati. Kako je možno, da iz ene države kar naenkrat po balkanski poti pride toliko beguncev, prej pa ni nobenega. Odgovor se ponuja sam od sebe. Mimogrede, Evropska komisija je s Turčijo v pogajanjih o novem paketu pomoči, s katerim bo pomagala Turčiji tudi pri vzpostavitvi učinkovitih ukrepov za to, da se begunci iz Turčije ne selijo naprej.

ni pa padlo iz Sirije, me pač navajajo k temu zaključku. In kar nas vrne na začetek zgodbe, edina ustrezna politika pri migrantih je skupna evropska politika. Pakt o migracijah je natančno to, leta 2027 se bo začel izvajati. Takrat bomo dobili učinkovita orodja, ki ne bodo samo nacionalna ali pa bilateralna, kako se spopasti s tem vprašanjem. Do takrat pa moramo pripraviti teren. In mi ga pripravljamo tako, da delamo skupaj s sosednjimi državami, ker je to edina pot, ki je lahko učinkovita.

nelegalno soglasje, ker bi za to najprej potrebovali soglasje v Državnem zboru, pa ga niste pridobili, torej je bil sprejet v očitnem nasprotju z Zakonom o zunanjih zadevah in Ustavo Republike Slovenije. In ker ste hkrati še pristali na to, da lahko prihaja do preglasovanja pri za Slovenijo vitalnih vprašanjih, tega ne morem razumeti drugače kot veleizdajo interesov Republike Slovenije. Drugo, kar se tiče ilegalnih migracij, dve leti nazaj sem opozarjal, da bo Italija začela uvajati nadzor na meji, da se to pripravlja. Ste se posmehovali. Mesece opozarjam, da bo napoved, da bo Slovenija izrinjena iz schengna. In ste se temu posmehovali. Zdaj je ta napoved uradno bila dana. V javnost ni še pisno prišla, boste rekli. Ja, seveda, vendar kaj pa potem, ko bo? Zato je to skrajno resno opozorilo in v mednarodni politiki velja, če pristojni minister da neko javno opozorilo, se to tudi resno vzame, tako kot vse druge zaveze, ki se dajo s strani pristojnih ministrstev na javen način. Zaradi tega je to skrajno resno opozorilo, zaradi katerega bi morali ukrepati. Ukrepati za zaščito evropske varnosti. Tukaj je pa seveda mogoče razumeti Italijane – preko Slovenije je dokazano šel vsaj eden od tistih teroristov, ki so organizirali Bataclan, to je bil najhujši teroristični napad v Evropi. Kaj to pomeni za Evropo, smo videli ob zadnjih demonstracijah, spopadih, ki so bili po Evropi. In to je napoved tega, kar se lahko zgodi v Sloveniji. Treba je ukrepati zdaj, zaščititi, preden Slovenija postane žep. Če še Italija v polni meri suspendira schengen in to zaostri dodatno potem še Avstrija, bo Slovenija preplavljena s problemi, ki seveda stanejo veliko, dvakrat, davkoplačevalce in pa seveda podjetnike in vse prebivalstvo, ki je prav zaradi te zgrešene politike prekomerno davčno že itak obremenjeno. Da je to humanizem? Poglejte, 840 evrov, mislim, je meja revščine po merilih OECD. Večina slovenskih upokojencev, ki so 40 let gradili to državo, živi pod to mejo, pride pa nekdo in reče azil, azil, čeprav ve, da je to čista zloraba azilne zakonodaje in ureditve, pa [prejme] tisoč 963 evrov vsak mesec. To ni človeško, je čisto navadna svinjarija. trdim, da je velik kriminal. O tej protislovenski politiki mora spregovoriti ta državni zbor. Zato ker je treba zaščititi vitalne slovenske interese. Treba je zaščititi varnost, treba je zaščititi varnost Evrope in, kar je najpomembnejše, treba je zaščititi varnost Slovenije. Za Slovenijo gre. Za njeno prihodnost. Za vprašanje blaginje Slovenk in Slovencev, za varnost, za prihodnost slovenskega naroda. Zaradi tega je ta razprava nujna. Hvala lepa. Jaz ne vem, kje vi sedite, gospod Grims, na ušesih ali kje drugje, ker mislim, da mi kar naprej govorimo o tem vprašanju. Skoraj na vsaki seji imamo, če pa slučajno ne, nas pa tako vi spomnite. Torej, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja, v okviru glasovanj. Zdaj pa dajem besedo poslanki Tamari Vonta. Spoštovana poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. lepa, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade! Zdravje je seveda naša največja vrednota in tudi ko si voščimo, si po navadi zaželimo obilo zdravja. Res je, da starejši, ko smo, več več si tega želimo, ampak tudi pri mladih je po vseh raziskavah zdravje vrednota številka ena. Tudi za stranko Svoboda je ta vrednota in sistem, ki to vrednoto varuje, eden pomembnejših podsistemov, ki pa je žal že dolgo v nezavidljivi situaciji. Zdravje seveda ni le vrednota, je tudi človekova pravica ter najpomembnejši del blaginje vsakega posameznika. In če se tega do sedaj nismo morda dovolj dobro zavedali, je v zadnjih mesecih in letih to prišlo še posebej do izraza. Zato verjamemo, da mora biti delovanje organizacij zdravstvenega varstva in razpolaganje z njegovimi viri takšno, da v največji možni meri dosega enakopravnost dostopa do storitev, kakovost storitev in skrb za zdravje državljanov ter vzdržno financiranje. Naraščajoče potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah, po drugi strani pa težave v sistemu, slabo upravljanje zdravstvenih zavodov so seveda neki dejavniki, ki se seštevajo vsota tega seštevka je v zadnjih letih močno narasla, ter se pokazala v stanju, ki smo mu danes priča. Nad našim zdravstvenim sistemom že dolga leta zlovešče visijo številna vprašanja, katerih odgovorov ni ponudil še noben minister za zdravje: Kako torej naprej, da bomo prebivalci države, ki je bila zgrajena na temelju socialne pravičnosti in solidarnosti, lahko uresničevali pravico do zdravstvenega varstva ne le na papirju, temveč tudi v praksi? Kako bomo povečali dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva? Kako lahko slovenski zdravstveni sistem postane bolj učinkovit? Kako preprečiti razkroj javnega zdravstvenega sistema, ki se

Hvala lepa za to vprašanje. Vsakič posebej bom povedal, da je zdravstvo prva prioriteta te vlade. To se ni spremenilo od prvega dne, ne glede na spremembe v ekipi. Ta prioriteta se kaže na primer tudi v tem, da je v normativnem načrtu vlade za letošnje leto 12 zakonov iz tega področja. Nekateri od teh so že v Državnem zboru, nekateri od teh so v javni razpravi, nekateri od teh so izhodišča v razpravi. Vlada bo tudi ta teden potrjevala določene nove zakone oziroma izhodišča. Ne bom se spuščal v množico, raje se bom posvetil enemu, temu, ki smo ga napisali prejšnji teden in ki je trenutno v koalicijskih usklajevanjih. In verjamem, da bodo ta izhodišča v koaliciji tudi potrjena ta teden in potem gredo na vlado in ustrezno naprej. Govorimo o Zakonu o opravljanju zdravstvene dejavnosti. Ta zakon bo v marsičem prinesel tako korenite spremembe na področju javnega zdravstva, da bo spremenil celotno krajino, celoten sistem. Ta zakon se v resnici sooča z enim najbolj težkih izzivov. Težkih zato, ker se je dvojna praksa v sistemu razširila preko vseh meja. Dvojna praksa, po kateri je zdravnik zaposlen v eni, v tem primeru javni inštituciji, svoje delo opravlja pa še na drugih lokacijah. In jaz moram takoj povedati, da niso vse dvojne prakse napačne, še manj so vse škodljive. Obstajajo dvojne prakse, ki so zelo koristne, in dvojne prakse, ki jih bomo tudi vnaprej celo spodbujali. Govorimo o dvojnih praksah, ki se opravljajo izven matične ustanove v drugih javnih zdravstvenih ustanovah, in v te ne bomo posegali. Izvajalci takih praks so dostikrat označeni s slabšalnim izrazom dvoživka, čeprav v resnici pomagajo, da javni zdravstveni sistem deluje. Obstaja pa tudi druga kategorija dvojnih praks, ki pa niti približno niso koristne za javni zdravstveni sistem, še manj pa zaželene, in to ločnico bomo potegnili s tem zakonom ZZDej, ločnico, kje se konča prepletanje zasebnega in javnega. In še enkrat, tudi zasebni izvajalci ali koncesionarji, ki imajo svoje svoje zaposlene, v ničemer ne bodo s tem zakonom prizadeti. Ravno obratno, spodbujali bomo, da se ne meša, spodbujamo, da bodo računi čisti in da ne bo možno, da bi nekdo preusmerjal svoje bolnike iz javnega v zasebno takrat, ko bi njemu to ustrezalo za ustvarjanje dobička, v resnici bi pa bolnika prikrajšal za kakovostno in kvalitetno oskrbo, kar lahko že opažamo. In zato je ravno v povezavi s tem zakonom tudi Zakon o kakovosti in nadzoru tako pomemben, ker žal ni kakovost v vseh institucijah enaka. Prevečkrat se soočamo s tem, da so najtežji primeri ostanejo na koncu v reševanju v javnih ustanovah, ko se pač na videz enostavni, pod pomanjkljivim nadzorom in s pomanjkljivo kakovostjo izvajajo samoplačniško v zasebnih, izvajajo pa jih zaposleni iz javnih ustanov. In to so prakse, s katerimi bomo prenehali. Druga pomembna novost, ki jo napovedujem, je urejanje področja koncesij. Na področju koncesij je bilo marsikaj pozitivnega narejenega, kakšna stvar pa tudi ne. In tisto, s čimer je treba prekiniti, je preprodajanje koncesij. V zadnjih letih smo bili priča izrazitemu trendu, da so se koncesije, ki jih je dobil nek zdravnik na podlagi svojih referenc, enostavno na trgu preprodajale dalje. Tej praksi bomo naredili konec. Koncesija je poimenska, koncesija je podeljena strokovnjaku in njegovi ekipi in ne more biti stvar tržnega obnašanja. Ti dve spremembi bosta radikalni za delovanje našega javnega zdravstvenega sistema, zato ker bomo končno prišli do čistih računov glede tega, kdo je kje zaposlen in za koga opravlja svojo dejavnost.

Zato smo, kot ste že dejali, spoštovani predsednik Vlade, po svojih najboljših močeh skušali javno zdravstvo že od vsega začetka izboljšati, zlasti v zadnjem letu, ko je bilo jasno, da je področje dostopnosti do zdravstvenih storitev tista najbolj kritična točka sistema in zdravstva nasploh. Vlada se je torej težav v zdravstvu lotila že takoj, takoj na začetku, ob nastopu mandata. Predlagala in uvedla je brez dvoma dobre spremembe oziroma ukrepe, nekateri so že pokazali tudi pozitivne učinke. Kljub temu pa ves čas delujemo v zavedanju, da je vsak ukrep mogoče še izboljšati. Spoštovani predsednik Vlade, zdravstvo je, kot smo že velikokrat dejali in kot ste tudi že sami velikokrat dejali, največja prioriteta naše vlade. Kakšni so torej tisti dodatni koraki, ki bodo javno zdravstvo okrepili in ga postavili na res zdrave in trdne temelje, ki bodo vzdržni vsaj še nekaj desetletij? Hvala.

tekom let prišlo do izrazite širitve področja zdravstva v Sloveniji, je število zdravnikov na tisoč prebivalcev. Žal Slovenija na tem področju izrazito zaostaja za primerljivimi evropskimi državami. Razumem, da se je to nakopičilo skozi čas, ampak na nas je, da ukrepamo in z velikim veseljem napovedujem, da bomo to sredo v Kopru podpisovali dogovor z Univerzo na Primorskem o otvoritvi tretje medicinske fakultete. V času te vlade bodo začela delati zato, da bomo lahko izrazito povečali usposabljanje in šolanje zdravnikov v Sloveniji. Pričakuje se sto novih vpisnih mest. Denar je v nacionalnih razvojnih načrtih že zagotovljen za investicije v letih od 2024 do 2027 za popolnoma novo stavbo za fakulteto fakulteto in s šolskim letom 2027 se pričakuje vpis prve generacije. To je najboljši možni odgovor, kako bomo povečali dostopnost – tako, da bomo izšolali v Sloveniji več zdravnikov. Hvala. Hvala lepa. Ne boste podali postopkovnega predloga. Hvala. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanski vprašanji, ki sta bili postavljeni na 18. redni seji Državnega zbora. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo odgovoril na vprašanje poslanca Rada Gladka v zvezi s pristojnostmi in neodvisnostjo Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Izvolite minister. Hvala lepa. Hvala tudi poslancu za vprašanje. Sam sem bil tudi osem let poslanec Državnega zbora in priznam, podobna ali pa celo enaka vprašanja, kot jih vi postavljate, sem sam postavljal takrat glede inšpektorata za delo. Že dolgo imamo problem, da dobrih 100 inšpektorjev nadzoruje več kot 200 tisoč pravnih oseb v Sloveniji in vemo, da je velik izziv, kako to s tem nesorazmerjem nadzor narediti učinkovit. Inšpektorat ima za to številne probleme. Mi smo vanje zagrizli že ob prvi aferi, s katero smo se srečali na ministrstvu, to je bila afera Avtostop, poleti 2022. Takrat smo menjali glavnega inšpektorja in od takrat naprej se trudimo in poskušamo organizirati učinkovitejše, predvsem pa preglednejše delo inšpekcije. Kar smo do zdaj uspeli narediti je, da smo konsolidirali vodstvo inšpektorata zato smo na žalost morali še enkrat menjati glavnega inšpektorja, ker prejšnji ni bil ustrezen. Z novim vodstvom inšpektorata pa postavljamo centralno enoto za hitre odzive in pa spreminjamo način, kako bodo inšpektorji odrejali, kam gredo v nadzor. Namreč ena od glavnih stvari, zaradi katerih inšpektorat tudi po moji oceni svojega dela ni opravljal zadostno v preteklih letih, je ta, da so se enostavno za preglede odločali na podlagi prijav in vsaka prijava je bila enakovredna, ne glede na to, ali je pomenilo da, ne vem, nekdo 50 delavcev ni plačal ali pa nekdo ni dobil plačanih nekaj nadur. To sta bili enakovredni prijavi. Zato spreminjamo predpise, da bodo inšpektorji prioritizirali težje prijave. Nagrajevali bomo inšpektorje, ki bodo zagrizli v težje prijave. Ker samo z usmerjanjem inšpektorata v nadzore, ki so zares kočljivi in kjer dejansko gre za veliko izkoriščanje delavcev, lahko napravimo red na trgu dela. Ker pa smo ljudje taki, da sledimo zgledom, dobrim ali slabim, bomo pa postavili centralno enoto, ki bo v bistvu tam za to, da postavi zgled, kako se teh težjih, največjih primerov lotiti. To je toliko, kar vam lahko odgovorim na vaše vprašanje, za katerega se vam pa zahvaljujem.

Ampak ne glede na to, smo pa lahko slišali v medijih, da je v zadnjih mesecih več zaposlenih zapustilo Inšpektorat za delo, med njimi tudi vodja kadrovske službe na inšpektoratu. Za to delovno mesto niste objavili razpisa, temveč so za opravljanje teh nalog najeli zunanjo sodelavko, ki naj bi to delala kot samostojni podjetnik. Proti tovrstnim zaposlitvam se v Levici veliko borite. Ko je ta informacija prišla v javnost, ste rekli, da je popolnoma nedopustno in da mora biti Inšpektorat za delo zgled vsem preostalim inštitucijam. Glavna inšpektorica pa je izjavila, da se ji tovrstna oblika sodelovanja ne zdi sporna. Vi pa ste nato izjavili, da problemi na inšpektoratu izhajajo iz vodstva, citiram: »+Tam imamo predvsem medsebojne spore, ki so na žalost prešli meje dobrega okusa do te mere, da se bom,« to je bilo že nekaj časa nazaj, takrat, ko sem vam vprašanje postavil, »osebno vmešal v to in te stvari prekinil.« Po drugi strani je še vedno status quo, kar se tiče zakona o evidentiranju delovnega časa. Zato me zanima tudi:

Hvala. Ja, res je en mesec, odkar ste postavili to vprašanje, in v tem mesecu se je tudi pokazala razlika. Če smo prejšnji mesec lahko vsak teden brali o nezadovoljstvu na inšpektoratu, so se po tistem, ko sem rekel, da bom sam posegel vmes, vmes, stvari umirile. Jaz nisem zaznal niti ene negativne novice iz inšpektorata ali o inšpektoratu v zadnjem mesecu, ker smo stvari pomirili. To je odgovor na prvi del vprašanja. Drugi del, kar se tiče spremembe Zakona o evidencah dela – da, vse ostaja znotraj navodila, da naj inšpektorat deluje predvsem preventivno. Zakon, če bo spremenjen, pa bo spremenjen v okviru socialnega dialoga. Trenutno z obema socialnima partnerjema, tako z delodajalsko kot s sindikalno stranjo, sestankujemo. Sestanke vodim sam kot mediator socialnega dialoga po funkciji in pripravljamo protokol o ponovni vzpostavitvi socialnega dialoga. Ko to končamo, trenutno nam gre zelo dobro,

Hvala lepa ponovno za besedo. Očitno nezakonito vplivanje na delo inšpektorata še vedno traja oziroma še vedno vztrajate pri tem, kar je, blago rečeno, nenavadno. Po mojih informacijah kakšnih posebnih aktivnosti, kar se tiče dialoga s socialnimi partnerji, ni. Tako da jaz mislim, da je prav gotovo potrebno opraviti razpravo tako o delovanju samega inšpektorata kot tudi o nezakonitem vplivanju na delo samega inšpektorata in nespoštovanju zakona, ki je pa seveda neživljenjski, o čemer smo že v Slovenski demokratski stranki mnogokrat razpravljali in mu nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja 2024, v okviru glasovanj. Sedaj bo na vprašanje dr. Tatjane Greif v zvezi z lovskim odstrelom mladiča srne v Ladjedelnici Izola odgovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mateja Čalušić. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se tudi za postavljeno vprašanje, ki je bilo medijsko precej pod drobnogledom in da je tukaj, imamo možnost, priložnost, da pojasnimo celoten povzetek dogajanja. V konkretnem primeru imamo protokol, kar se ne lovnih površin tiče, in v v tem primeru se pokliče na klicno številko 113. Oni obvestijo krajevno pristojno lovsko družino in vsaka lovska družina ima svoje lovske čuvaje, ki so strokovno najbolj usposobljeni in izkušeni lovci. Lovski čuvaj obvesti krajevno pristojnega inšpektorja za lovstvo, ki nato lahko odredi odstrel na nelovni površini, zaradi katerega je ogroženo zdravje ljudi in javna varnost. V tem primeru, o katerem se danes pogovarjamo, je bil ta postopek oziroma protokol tudi skladno izveden. Inšpektor za lovstvo v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je izdal v upravni zadevi nujnega ukrepa v javnem interesu odločbo z dne 16. aprila na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. Razlog: za odreditev odstrela srnjaka zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ter da se prepreči resno škodo, saj varen način za izpust srnjaka iz ograje iz površine ni bil možen. Takoj za ograjeno površino se namreč nahajajo cesta, stanovanjske hiše in za tem še hitra cesta, zato je bila velika potencialna nevarnost za povzročitev prometne nesreče ali poškodovanje ljudi. Poleg tega prosto živeče živali zaradi strahu v takem primeru reagirajo nepredvidljivo in lahko poškodujejo ljudi v bližini, tudi sebe. Kasneje je bil s strani glavnega inšpektorja odrejen še dodaten nadzor s sklepom, kjer se je imenovala delovna skupina in je preučila uporabljene materialno procesne predpise s spisovno dokumentacijo, ki jo je predložila lovska inšpektorica ter zaslišala vse priče. Postopek se je po mnenju delovne skupine vodil v skladu s procesnimi materialnimi predpisi ter usklajeno prakso inšpekcije za lovstvo in ribištvo. Ugotovljeno je, da ni bilo druge možnosti glede na način vodenja postopka, ker ima lovski inšpektor v skladu z določbo 74. člena Zakona o divjadi in lovstvu pooblastilo odrediti zgolj odstrel in ne le samo poseg. Na primer, ne pride v poštev glede na njihove pristojnosti uspavanje ali pa lovljenje z mrežo in tako dalje. Dodatno lovski čuvaji niti niso strokovno usposobljeni za odlov žive divjadi, temveč zgolj za izvajanje odstrela. Poudariti je potrebno, da je inšpekcija za lovstvo v danih razmerah izvedla vse, kar je bilo možno, da je obvarovala zdravje ljudi in javno varnost. Morebitno neukrepanje inšpekcije za lovstvo bi lahko povzročilo potencialno nevarnost za povzročitev, kot sem že omenila, prvotno prometne nesreče ali poškodovanja ljudi. Naj zaključim še na tej točki, da so postopki v tem primeru jasni, nadzor je pokazal primernost postopanja, morebitne pomanjkljivosti pa bi lahko reševali edino s spremembo zakonodaje. Na takšen način smo se na Ministrstvu za kmetijstvo aktivirali tudi na operativnem in strokovnem nivoju, odprli ključna vprašanja, ki so se pojavila v samem postopku se na tej točki aktivirali, če bodo zakonske spremembe, v katero smer bodo šle, da lahko pri tovrstnih primerih drugače ukrepamo. Hvala lepa.

zdaj mene zanima: Kako lahko prestrašena srna, ki bega po ladjedelnici in tehta vsega nekaj kilogramov, kogarkoli ogroža? Kako lahko taka žival ogroža javno varnost in zdravje ljudi? Zakaj je niso omamili in spravili v gozd, namesto da so jo ustrelili, ker taka žival ni nikomur nevarna? Uporaba lovskega strelnega orožja v mestu, se pravi v naselju, znotraj naselja,

strokovne službe se redno sestajajo, če detektirajo anomalije in na kakšen način lahko še dodatno spremenimo zakonodajne predpise, saj vemo, da za to smo tudi na položajih, kjer smo, in da lahko optimiziramo procese. Bi pa rada samo povedala, da v primeru konkretnega odstrela, da ni šlo za mladiča, ampak za dvo- ali večletnega srnjaka, ki je tehtal več kot 25 kilogramov. Morda je bilo nekaj dezinformacij pri samem medijskem poročanju. V primeru zakonodajnega postopka se je ukrepalo po 74. členu Zakona o divjadi in lovstvu, kar je v pristojnosti V dotičnem zakonu, 42. člena, ki ste ga pa omenili, se pa ta člen večinoma uporablja na ministrstvu za izdajanje klasičnih upravnih odločb za posege v populacijo divjadi izven lovne dobe in na večjih nelovnih površinah v primeru zadrževanja večjega števila živali oziroma posamezne vrste divjadi, na primer ograjene površine, kot so letališča, arboretumi, nasadi intenzivnih kmetijskih kultur, sadovnjaki in tako dalje. V konkretnem primeru ni šlo za odločbo ministrstva, ki lahko izredni poseg v populacijo divjadi zgolj dovoli, temveč je šlo za odreditev odstrela posameznega osebka divjadi na nelovni površini zaradi varstva ljudi. In na ta način je bil tudi postopek izpeljan. Vsekakor pa spremljamo vse, kar se dogaja na področju Zakona o divjadi in lovstvu. In smo se tudi pripravljeni

Zdaj pa prehajamo na vprašanja poslank in poslancev v prvem krogu, in sicer bo prva vprašanje zastavila poslanka mag. Karmen Furman ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvolite, kolegica. Hvala za besedo. Spoštovana ministrica! Dva meseca je minilo, odkar sem vas po pisnih pozivih, tudi ustno seznanila s problematiko odvzema satelitskega urgentnega centra prebivalcem občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. V tem času smo imeli na vašem ministrstvu sicer sestanek in od takrat naprej sem vse bolj prepričana, da vas in na drugi strani vaše zaposlene na ministrstvu pri tem projektu vodijo povsem različni cilji. Namreč, vaš projekt reorganizacije nujne medicinske pomoči je popolnoma enak, kot ga je konec leta 2022 že predstavil vaš predhodnik, a z eno in edino bistveno razliko. Kriterije za satelitski urgentni center ste spremenili oziroma bolje rečeno prilagodili tako, da sedaj gredo na roko vašim zaposlenim, ki se, pod narekovajem, trudijo, da bi ti centri bili vzpostavljeni tam, kjer sami živijo, pa čeprav nikoli tam niso bili predvideni. Namreč, na mojo poslansko pobudo, da se v mrežo SUC nazaj uvrsti tudi Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ste 19. marca odgovorili, da naj se organizira skupen SUC Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic. Že 10. aprila ste nato prejeli dopis, podpisan s strani obeh županov, ki sta vas seznanila, citiram: »Skupaj podpiramo prizadevanja za vzpostavitev SUC na eni lokaciji. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica gradi nove dodatne prostore, kamor bi lahko umestili SUC s sodelovanjem, vključevanjem kadrov z obeh zavodov.« Torej, da skupen SUC ni problem, veste že kar nekaj časa, a sedaj se zatika pri lokaciji, saj so med drugim tudi zaposleni na vašem ministrstvu izrazili željo, da bi se sedaj gradil nov SUC na novi lokaciji, a tokrat v občini Slovenske Konjice, v naselju Tepanje. Glede na že porabljena finančna sredstva, tako državna kot občinska, je seveda slednje nesprejemljivo, zlasti z vidika, da ste 2 milijona evrov v dograditev Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, kjer bi se SUC lahko izvajal, prispevalo tudi vaše ministrstvo, da v tem zdravstvenem domu že delujejo dodatne službe, kot sta rentgen, laboratorij, in da je bil ta zdravstveni dom glede na število prebivalcev in obsežnost terena priznan kot strateška točka in da bi bil takšen predlog navsezadnje tudi v neskladju z vašimi novimi kriteriji. Ne želim sedaj špekulirati o tem, komu in zakaj bi v vašem kabinetu to konkretno ustrezalo, me pa zanima, spoštovana ministrica: Ali in kdaj boste upoštevali mnenje obeh lokalnih skupnosti in v obstoječo mrežo dodali skupen SUC Slovenske Bistrice in Slovenskih Ali boste v konkretnem primeru ravnali tudi racionalno, smotrno, ekonomično ter v skladu z lastnimi kriteriji za lokacijo skupnega SUC izbrali Zdravstveni dom Slovenska Bistrica?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 Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Hvala za besedo, predsednica Državnega zbora. Če samo na začetku povem, da res ne vem, kje so doma moji zaposleni, tako da na te špekulacije ne morem niti ne želim odgovoriti. Vsekakor pa s projektom prenove mreže nujne medicinske pomoči nadaljujemo na ministrstvu v skladu s strokovnimi kriteriji, ki so bili določeni in veljajo in se jih držimo. jih držimo. Kot veste, se služba NMP v letu 2024 izvaja na 15 lokacijah v zdravstvenih domovih, kjer se bo organiziralo izvajanje nujne medicinske pomoči v obliki SUC-ev ter na vseh ostalih dosedanjih lokacijah zdravstvenih domov, skladno s prilogo ena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči iz leta 2015. Se pravi, v to seveda štejemo še 12 lokacij, kjer imamo organizirano tudi bolnišnično službo NMP v sklopu urgentnih centrov splošnih bolnišnic in obeh kliničnih centrov. Lokacije SUC so določene na podlagi kriterijev, ki pa so zasnovani na način, da se lahko združita tudi dve sosednji enoti in s tem izpolnita pogoje za organizacijo dela NMP kot SUC. Posledično to pomeni, da v uredbi za leto 2024, ki smo jo sprejeli, trenutno določeno število SUC ni nujno tudi dokončno. Pri tem še enkrat poudarjam, da ministrstvo z vsemi že sprejetimi in tudi predvidenimi ukrepi za prenovo službe NMP spoštuje zakonsko pristojnost lokalne skupnosti in ne posega v obstoječe lokacije službe NMP v zdravstvenih domovih. S tem tudi sledimo zahtevam nekaterih lokalnih skupnosti, da se ohrani služba NMP vsaj na dosedanjem Seveda pa je ministrstvo zakonsko dolžno sprejemati ukrepe, da bo lahko služba NMP nemoteno delovala. Pri določenih izvajalcih se pojavljajo težave zaradi umika soglasij zdravnikov za nadurno delo, ki se kažejo predvsem na področju zagotavljanja normalnega funkcioniranja ambulant družinske medicine, saj vemo, da mora v času stavke izvajalec primarno zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo oziroma nujno medicinsko pomoč. Drugod pa zaradi pomanjkanja zdravnikov izvajalci službe NMP posledično ne morejo sestaviti urnikov dežurstev, kar se bo še posebej izražalo v poletnih mesecih, zato je tudi predviden način začasnega združevanja dežurnih mest dveh sosednjih enot. enot. Kriterije za postavitev SUC oziroma drugih oblik zagotavljanja nujne medicinske pomoči sem že večkrat predstavila oziroma so tudi napisani v uredbi, zato jih morda ne bi še enkrat. Vsekakor pa iz pa iz nekaterih okolij prihajajo na ministrstvo zahteve po avtomatskem priznanju SUC izven pripravljenih kriterijev, na kar pa moram jasno odgovoriti, da sklicevanje na predlog mreže SUC iz leta 2015, ki je vseboval 19 oziroma 20 lokacij, ne upošteva dejstva, da bi se v tem primeru vse ostale lokacije izvajalcev enostavno zaprle. Prav tako se je pozabilo, da se je takratna politika kasneje odločila, da mreža oziroma lokacije ostanejo nespremenjene. Ministrstvo bo v letu 2024 nadaljevalo z ukrepi prenove sistema NMP, ki bodo vključevali nadaljnje ukrepe krepitve programov z dodatnim financiranjem, uredbi, do poletja pa bo pripravljen tudi predlog sprememb pravilnika o službi NMP, ki bo vseboval bolj jasne in natančno določene pogoje za delovanje in financiranje službe NMP. S tem želimo doseči, da bo vsak deležnik poskrbel za zakonske pristojnosti in obveznosti, in sicer lokalne skupnosti, ki morajo ustrezno organizirati javno zdravstveno mrežo primarne ravni, saj ravno na tem temelji tudi vzdržen sistem zagotavljanja zdravniškega kadra za obstoječa dežurna mesta, in izvajalci, ki so dolžni zagotavljati organizacijo in delo na način, da ima čim večje število akutno zbolelih dostop do osebnega ali nadomestnega zdravnika takrat, ko ga potrebuje, in da pacient dobi ustrezno oskrbo v čim večji meri v svojem lokalnem okolju. Hvala.

odgovora na moja zastavljena vprašanja pa z vaše strani nisem dobila. Bom pa jaz odgovorila na nekaj vaših navedb. Namreč težnje po prenovi oziroma drugačni lokaciji niso insinuacije, ampak je bil takšen predlog podan dvakrat na sestanku, tako na vašem ministrstvu kakor tudi na sestanku, kjer so bili udeleženi predstavniki lokalnih skupnosti. In, spoštovana ministrica, vi bi to vedeli, če bi se teh sestankov dejansko tudi udeležili, pa se jih žal niste. Kar se tiče kriterijev, glejte, ste jih prilagodili na takšen način, da je severovzhodni del ostal brez satelitskih urgentnih centrov, pa so bili predvideni kar trije. In tudi po tistih kriterijih jih je pripravljala delovna skupina na ministrstvu, tudi z mrežo, ampak tokrat smo z naslavljanjem sledili vašemu predlogu, da se sosednji občini, ki imata nujno medicinsko pomoč, združita v skupen SUC. To vam je bilo že pred več kot mesecem dni tudi posredovano na vaše ministrstvo hkrati z obrazložitvijo oziroma s stavkom, da se strinjamo, da se SUC izvaja v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica zaradi tega, ker se tam tam vzpostavljajo pogoji za delovanje tega SUC, da ne bo potrebno bremeniti dodatnih finančnih sredstev, tako državnih kot občinskih. Sedaj me pa zanima, ali boste odgovorili na vprašanje: Kdaj bo ta skupen SUC

v primeru, da se izvajalca Zdravstveni dom Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenske Konjice odločita o skupni lokaciji, kjer bi se organizirala oskrba za obravnavo akutno bolnih in nujnih pacientov, bi se lahko takšna enota seveda tam organizirala kot SUC. Z obema izvajalcema in predstavniki ustanoviteljev je bil izveden na to temo sestanek, kjer je bilo dogovorjeno, da bomo z vodstvi obeh zdravstvenih domov poiskali optimalno rešitev za to območje. Naslednji sestanek na to temo bo predvidoma izveden 27. maja.

bodo seveda strokovne, temeljile bodo na kriterijih in na koncu bo seveda lokalna politika odločila, kaj je za njih sprejemljivo. Kot sem že rekla, Ministrstvo za zdravje skuša ne samo v tej regiji, pač pa v vseh regijah, v vseh lokalnih sodelovati z lokalnimi skupnostmi in najti takšen način, ki je najbolj sprejemljiv in ki zagotavlja najboljšo možno oskrbo za državljane na tistem območju. Razlog, zakaj v tem delu Slovenije ni nikjer predviden SUC, sem pa tudi že povedala. To je v dejstvu, da je bila na tem območju mreža obstoječih enot NMP že v osnovi postavljena na način, da omogoča relativno hitre transportne čase do urgentnih centrov in s tem po postavljenih kriterijih ni potrebe po organizaciji enote NMP v obliki V severovzhodnem delu Slovenije imamo tri urgentne centre, to so Maribor, Murska Sobota, Ptuj oziroma v Podravju dva in devet enot NMP v okviru v okviru zdravstvenih domov. Se pravi, zdravstveni domovi so bili relativno blizu urgentnim centrom, oddaljenosti pač niso tako velike. Tako v tem območju kot v vseh drugih območjih Slovenije držimo kriterijev, ki so bili postavljeni kot strokovni kriteriji v dokumentu, in na tej osnovi bomo šli tudi dalje. Hvala lepa.

o tem odpre tudi razprava na naslednji seji Državnega zbora. Namreč, glejte, spoštovana ministrica, glede na spremembo kriterijev in edini pogoj, ki ste ga vi navedli, da dobimo SUC nazaj v Slovensko Bistrico, je bil s strani lokalnih skupnosti upoštevan. Vi ste dobili dopis že pred enim mesecem, da se obe lokalni skupnosti strinjata, da se po novem skupen SUC vzpostavi v Občini Slovenska Bistrica in deluje v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Pa ne kar tako na pamet, ampak zaradi tega, ker glede na to, da se je o tem oziroma s strani državne politike obljubljalo več kot osem let, da so bili vedno strokovni kriteriji s strani stroke določeni tako, da bi moral satelitski urgentni center v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica tudi delovati, saj je šlo tudi v dograditev in rekonstrukcijo zdravstvenega doma. Letos bodo za to pripravljeni prostori, delujejo že tudi dodatne službe, ki so za to potrebne in resnično ne vidim razlogov, da se na ministrstvu toliko zapleta in sestankuje glede lokacije samega SUC, ko pa ste sami namenili finančna sredstva v dograditev zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici za to, da bi se SUC tam tudi izvajal. Jaz želim in srčno upam, da boste to pobudo, podpisano s strani obeh lokalnih skupnosti, tudi upoštevali in spoštovali, da ne boste netransparentno trošili davkoplačevalskega denarja in iskali nove lokacije. S tem da bo potrebno potem seveda tudi to dograditev oziroma zgraditev novih prostorov dodatno plačevati tako iz občinskih kot iz državnih proračunov, namesto tega, da bi upoštevali to, kar že imamo, da bi upoštevali soglasje obeh lokalnih skupnosti in da bi SUC dejansko začel tudi čim prej delovati in da bi prebivalci teh občin, ki koristijo storitve Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, čim prej od tega tudi kaj imeli oziroma konkretno nudenje nujne pomoči takrat, ko bi jo potrebovali. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. maja, v okviru glasovanj. Zdaj pa bo poslansko vprašanje postavil poslanec Aleksander Reberšek, in sicer ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica! Moje vprašanje se bo nanašalo na infrastrukturne projekte v občini Vransko in pa tudi v občini Tabor. Jaz sem vas točno 14 mesecev nazaj, 20. marca lansko leto, o tem spraševal.

na območju čez avtocesto na Vranskem. V Občini Tabor poteka ureditev križišča v Pondorju, se pravi Tabor–Pondor–Vindija, in pa rekonstrukcija državne ceste Pondor–Tabor ter ureditev avtobusnih postajališč in površin za pešce v naselju Kapla. Lepo prosim, če se lahko vsakega od teh infrastrukturnih projektov, ki sem jih zdaj navedel, dotaknete in poveste, v kateri fazi se ti projekti nahajajo. Hvala lepa.

Spoštovani poslanec, ena velika stvar, ki se je zgodila v teh 14 mesecih, so bile seveda poplave, ki so na žalost hudo prizadele Slovenijo, dve območji še najbolj, Koroško in vam dobro poznano in ljubo in meni zelo ljubo Savinjsko dolino. vsak mesec pač tukaj ponavljam odgovore, da naša velika prioriteta – in verjamem, da se s tem strinjate – je najprej popoplavna sanacija, in to predvsem v letih 2024 in 2025, če govorimo o cestni infrastrukturi. In projekti, ki jih bomo morali izpeljati za to, da bo naša infrastruktura bolj odporna, so ocenjeni na več kot 500 milijonov evrov. Ampak kakorkoli, greva tudi skozi projekte, ki ste jih navedli. Najprej pobuda o izgradnji krožnega krožišča pri Energetiki Vransko. Ta se je pojavila pri načrtovanju večjih vzdrževalnih del Darsa na odseku avtoceste Vransko–Trojane, v sklopu katere je po letu 2027 predvidena obnova predorov in viaduktov. In zaradi načrtovanja optimalnih začasnih prometnih ureditev v tem času izvajanja del so bile preverjene tudi možnosti preusmeritve prometa na državno cesto. Ker naj bi to trajalo nekaj dlje časa, se je zdaj pokazalo, da ta varianta ni ustrezna in da v bistvu preusmeritve na državno cesto, tudi ko se bo to obnavljalo, ne bo. Tako da glede na to sprejeto rešitev se pravzaprav o izgradnji krožnega križišča ne pogovarjamo več oziroma sodelavci ali pa strokovnjaki ne vidijo potrebe. Za ureditev pločnika na območju od mostu čez Bolsko do priključka na avtocesto PZI dokumentacija je pripravljena, trenutno je v recenziji. Po opravljeni recenziji pa sledijo odkupi zemljišč. Naša direkcija se je z občino Vransko uskladila, da slednja pridobi dokumentacijo za zaščito plinovoda, umesti avtobusno postajališče v območje prehoda za pešce Brode ter pridobi zemljišča. Popisi gradbenih del bodo združeni, gradnja pločnika in postajališč pa bo potekala sočasno. Seveda pa je začetek gradnje na eni strani odvisen od pridobivanja zemljišč, na drugi strani pa tudi od zagotavljanja sredstev v državnem proračunu, kot sem povedala, prioriteta 2024 in 2025 je popoplavna sanacija, ampak zdaj bomo delali tudi proračun za leto 2026 in bomo videli, kakšne so možnosti. Potem je rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor, po kateri sprašujete. Tudi tukaj je izdelana PZI dokumentacija in tudi ta dokumentacija je v recenziji. Predvidevamo, želimo si, da bi ta recenzija bila zaključena do konca ali pa v letu 2024. In če bomo lahko zagotovili sredstva v proračunu za naslednje leto, bi v letu 2025 lahko začeli z odkupi odkupi zemljišč, potem pa seveda naprej. Potem imamo pa še ureditev avtobusnih postajališč Kapla in površin za pešce na državni cesti R 2447. Tukaj je dokumentacija že recenzirana. V teku je priprava razpisne dokumentacije za izbiro cenilcev in odkupovalca za pridobitev potrebnih zemljišč.

da nekih napredkov, nekih sprememb v teh 14 mesecih, v dobrem letu praktično ni, saj ste mi prebrali zelo podobno, kot ste mi odgovorili dobro leto nazaj. Poplave so, bom rekel, zelo priročen izgovor. Dejstvo pa je, da ne stoji še niti ena hiša poplavljenca na terenu. Vem, da to ni vaše področje, ampak v tej državi seveda se lahko najde denar za obnovo železniške postaje, in to v višini 170 milijonov, nismo pa sposobni pokrpati te ceste, kakršna je recimo Pondor–Tabor. V glavnem, to, kar zdaj jaz ugotavljam in kar ugotavljajo tudi ljudje, v 14 mesecih, v dobrem letu ni videti bistvenega napredka. Če se najprej dotaknem rondoja. Ta ureditev ni ustrezna, verjetno za zaposlene na ministrstvu. Vam bom pa povedal, kako to poteka v praksi. Ob kakršnikoli nesreči ob zaprtju Trojanskega predora gre ves promet na Vranskem dol in mimo Vranskega in naši krajani se skoraj ne morejo uvrstiti na cesto zaradi prevelikega prometa, samo dobra volja voznikov, ki se peljejo po tej cesti, da jih tukaj pri Energetiki spuščajo. Zato na tem mestu še enkrat razmislek, da bi bilo dolgoročno zelo dobro razmisliti o rondoju pri Energetiki. Pločnik čez avtocesto, s tem projektom smo začeli že v času prejšnje vlade. 17 infrastrukturnih ovir za vse invalide, praktično invalidi avtoceste na Vranskem ne morejo prečiti. Enako ste povedali eno leto nazaj, leta 2024, gradnja, enako govorite tudi sedaj. Enako je tudi s projektom v občini Tabor. Težko, težko razumem, težko razumejo, tudi ljudje, plačujejo cestni sklad, vozimo pa se po uničenih in slabih cestah. Hvala.

obnova po poplavah v Zgornji Savinjski dolini in tudi nižje, potem jaz ne vem. Jaz verjamem, da ljudje to še kako razumejo, in to slišim tudi na obiskih, ki jih ni bilo malo v tem obdobju. obdobju. Absolutno se zavedamo potrebe infrastrukturnih projektov tudi drugje po Sloveniji. Povedala sem, za več kot 500 milijonov evrov, za več kot 500 milijonov evrov bo na poplavnih območjih v naslednjih letih narejenih infrastrukturnih projektov. Res pa je, da ko se pridobiva dokumentacija, ko se odkupujejo zemljišča, se tega pač ne vidi v naravi. Tako da bom rekla, tudi s takimi vprašanji mogoče ljudi razburjamo po nepotrebnem. Jaz sem povedala, kaj se dogaja, kdaj bomo lahko začeli. Tudi mi si želimo, da bi lahko izpeljali čim več projektov po celi Sloveniji. Še enkrat [povem], da sta pač Koroška in Savinjska zato, ker sta bili poplavljeni in najbolj prizadeti, zdaj velika prioriteta. Jaz vem,

Hvala lepa. Sigurno bi morala biti prioriteta popoplavna sanacija, ampak tudi tukaj ugotavljamo, da ni nekega bistvenega napredka. Narod je brez hiš, narod niti ne ve, kakšna usoda jih čaka. Po drugi strani imamo pa slabe, uničene ceste, nimamo križišč, nimamo rondojev in tako naprej. Dejstvo je, da stvari enostavno potekajo prepočasi. To, kar poslušam danes, sem poslušal enako pred 14 meseci. Pred dobrim letom dni nazaj sem to poslušal. Malo hitreje bi se pa morale stvari spreminjati na bolje. Stanje cest v Republiki Sloveniji se ponovno slabša. Verjamem, da vam je ta graf / pokaže Tale graf jasno in nazorno kaže, kako se je v času ministrovanja Jerneja Vrtovca stanje cest začelo izboljševati. Zdaj bom pa konkretno razložil, zakaj. Velika finančna vlaganja so tudi pokazatelj na cestah. Zdaj bo stanje ponovno veliko slabše, saj sredstev enostavno ni. Vlaga se v železnice, ceste se zanemarja. Primer je samo postaja Jesenice, 170 milijonov gre v obnovo postaje, kar predstavlja skoraj letni proračun za vse ceste v Republiki Sloveniji, o tem vam govorim. Ob tem pa je tudi zgovoren naslednji podatek, stanje proračuna za ceste v času ministrovanja, vašega ministrovanja spoštovana Alenka Bratušek, 208 milijonov evrov, v času ministrovanja Vrtovca pa 292 milijonov evrov, se pravi 100 milijonov evrov več je prejšnja vlada, prejšnji minister Jernej Vrtovec namenil za obnovo cest, razlika je skoraj 100 milijonov. Zato se mi zdi, da je to zelo pomembna tema. Verjamem, da niso problemi samo v Spodnji Savinjski dolini, da so tudi širše. Ti projekti enostavno zaradi poplav ne bi smeli stati. Seveda je treba reševati popoplavno sanacijo, hkrati pa tudi namenjati dovolj finančnih sredstev za obnovo cest. Zato se mi zdi primerno,

Zdaj pa bo poslansko vprašanje postavila poslanka Andreja Živic, in sicer ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani minister Han! V aprilu je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj objavil Poročilo o razvoju za leto 2024. V njem je kar nekaj pozitivnih podatkov, na katere smo lahko ponosni in ki kažejo, da Slovenija napreduje in zmanjšuje zaostanek za najbolj razvitimi državami Evropske unije. A skromna rast produktivnosti od gospodarsko-finančne krize leta 2008 dalje v povezavi z upočasnjeno rastjo investicij kaže nekoliko slabšo podobo. Stroški dela na enoto proizvoda nam rastejo hitreje kot v drugih državah članicah Evropske unije. V zadnjih letih od leta 2020 dalje so bili pozitivni premiki na področju inovacij in pri nekaterih investicijah v pametno preobrazbo, a hkrati tudi precejšnji zaostanki pri nekaterih mehkejših dejavnikih, predvsem pri vlaganjih v programsko opremo in podatke, organizacijski kapital ter izobraževanje in usposabljanje. To botruje premalo poglobljeni poslovni preobrazbi v smeri proizvodov z višjo dodano vrednostjo. To se kaže v razmeroma nizkih prihodkih podjetij od prodaje novih proizvodov na trgu pa tudi v zaostanku pri uporabi nekaterih naprednih tehnologij, kot so na primer sistemi za odnose s strankami ali analiza velepodatkov. Poslovna preobrazba poteka hitreje v velikih podjetjih, a majhna in srednja podjetja so v inovacijski aktivnosti in digitalni intenzivnosti v mednarodnem merilu manj uspešna. Človeški viri z velikim deležem terciarno izobraženih prebivalcev postanejo primerjalna razvojna prednost Slovenije, a razvoj in privabljanje vrhunskih strokovnjakov, kot so raziskovalci, doktorji znanosti, ki so ključni pri razvoju inovacij, poteka prepočasi. Prav tako je treba gospodarsko preobrazbo podpreti s strateškim razvojem kadrov. Podjetja imajo največ težav z iskanjem strokovnjakov, tehnikov in drugih strokovnih delavcev. Pomanjkanje strokovnjakov informacijsko-komunikacijske tehnologije pa je med največjimi v Evropski Evropski uniji. Zaradi vsega navedenega vas, minister, sprašujem: Kaj se bo naredilo na področjih, ki sem jih izpostavila, da se stanje izboljša? Od tega bo namreč odvisno,

ne glede na vse, jaz sem vesel tega vprašanja, ker je zelo pomembno in ni ideološko, ampak je usmerjeno na nek način v prihodnost. Tudi zato smo si v koaliciji in na našem ministrstvu na nek način zastavili nalogo, da naredimo strategijo za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti. Nenazadnje je tudi Odbor za gospodarstvo v lanskem letu sprejel sklep, da začnemo pripravljati akcijski načrt. Mi smo šli v akcijo in smo ga pripravili in gre za zelo konkreten dokument. V njem smo opredelili krovno vizijo tako imenovane gospodarske transformacije. Zakaj? Da Slovenija postane novo evropsko središče za inoviranje naprednih tehnologij. S temi ukrepi želimo dvigniti dodano vrednost. To dodano vrednost pa želimo dvigniti na tistih 100 tisoč evrov, kar mislim, da lahko naredimo, ker s tako dodano vrednostjo bomo lahko potem imeli tudi vse druge sisteme v državi še bistveno

nadgradnja dekarbonizacije industrije. Se pravi, skupaj z OECD teče revizija slovenske industrijske strategije, hkrati pa pripravljamo akcijski načrt za povečanje energetske učinkovitosti; to delamo skupaj z Gospodarsko zbornico. In poleg teh dokumentov je zadaj tudi denar, brez denarja ne bomo mogli nič narediti, zato

za investicije za večjo produktivnost bomo namenili 15 milijonov evrov, za tako imenovane raziskovalne, razvojne, predvsem pa inovacijske aktivnosti bomo namenili 40 milijonov, od tega je tudi kar nekaj za tako imenovane demo pilote, potem pa so tu še ti blending produkti, 19 milijonov oziroma 83 milijonov evrov za povratna in nepovratna To je ena stvar. Drugi steber, kjer ciljamo na perspektivno slovensko startup okolje, ekosistem, če želite. Prejšnji teden smo imeli v Mariboru na Podimu pomembnejšo startup konferenco v tem delu Evrope, kjer smo na nek način tudi s pomočjo tako imenovanih startup podjetij, predvsem pa našega ministrstva nastavili strateški dokument za izboljšave na tem področju. Moram reči, da se bomo ukvarjali predvsem z izboljšanjem podpornega okolja, s hitrejšim in lažjim privabljanjem – to, kar ste vi rekli – visokotehnoloških talentov, razvoj tveganega kapitala, ker smo tukaj na nek način podhranjeni. Z 41 milijoni evrov kapitala na prebivalca smo zadnji v Evropi, tega se moramo zavedati. In pa tu imamo tudi nove rešitve za opcijsko nagrajevanje zaposlenih, ampak vi veste, da smo uskladili na našem ministrstvu, pa stoji na nekem drugem ministrstvu, ampak jaz pravim tako, vlada horizontalno horizontalno deluje in moramo sprejemati nekatere ukrepe kot vlada. In tretji steber – želimo prenoviti strategijo internacionalizacije. Prenavljamo politiko spodbud za investicije. Če smo včasih imeli glavni pogoj zaposlovanje, zdaj glavni pogoj zaposlovanje ni, ker novih delavcev več ni. Mi moramo dvigniti dodano vrednost. Naslednji teden bomo imeli v Mariboru konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva z imenom Slovenski globalni forum, kjer bomo z vsemi strokovnjaki na nek način predebatirali, kaj je potrebno narediti, da bomo še bolj zanimivi, kar se tega tiče. Ampak, če potegnem črto, mi smo ta moment zelo zanimiva država za tuje neposredne investicije, če pogledamo to, kar je rekel danes predsednik Vlade, kar se tiče farmacije, avtomobilske industrije. Kar se tega tiče, moramo biti samo še spodbudni, moramo pa nekatere naloge narediti, ki jih nismo naredili, tudi na davčnem predvidljivem okolju. Hvala. Hvala lepa. Spoštovana poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Ne? Ne, hvala lepa. Naslednji poslanec, ki bo zastavil vprašanje, je kolega Rado Gladek, in sicer ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu. Izvolite.

V volilni kampanji pred zadnjimi volitvami so v stranki Levica napovedali izgradnjo 30 tisoč javnih najemnih stanovanj. Po koalicijskem vrhu v začetku lanskega leta pa je minister Mesec obljubil 2 tisoč stanovanj na leto. Njegovo napoved pa je premier Golob popravil na 3 tisoč. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je nedavno izjavil, da bo do leta 2026 mogoče zgraditi okoli pet tisoč javnih najemnih stanovanj. V časniku Finance pa na podlagi pregledanih projektov ugotavljajo, da naj bi se letos zgradilo 288,

Zato zelo preseneča informacija, po kateri naj bi minister Maljevac podal predlog, da bi izgradnjo stanovanj financirali tudi iz dodatne obremenitve gospodarstva. Po njegovo naj bi vsa podjetja z letnim prometom nad milijon evrov za izgradnjo javnih najemniških stanovanj prispevala 10 tisoč evrov. Takih podjetij naj bi bilo približno 11 tisoč in na ta način bi na leto v Sloveniji zbrali 110 milijonov evrov. Spoštovani minister Maljevac, zanima me: Ali res nameravate finančno breme svojih nerealnih ocen glede gradnje stanovanj prevaliti na gospodarstvo? Spoštovani minister Han, vlada Roberta Goloba je že večkrat pokazala svoj negativen odnos do gospodarstva, zato me zanima: Kakšno je vaše stališče, stališče resornega ministra, glede morebitne dodatne obremenitve gospodarstva? Hvala.

nerealne, ampak so povsem realne. Govorimo o gradnji do konca mandata pet tisoč stanovanj. Lahko govorite tudi s stanovanjskim skladom, lokalnimi stanovanjskimi skladi in z ostalimi, pa boste videli, kje smo. Ključna težava stanovanjske politike v preteklosti je bila ravno odsotnost financiranja tega področja. Tako smo lani izvedli prvo, največjo dokapitalizacijo v znesku 25,5 milijona, enako bo tudi letos in prihodnje leto. Zakaj je financiranje stanovanjske politike tako pomembno? Če je to dovolj visoko in zadošča potrebam politike in cilja, ki smo si ga zastavili, vnaša stabilnost v prostor. Vnaša to, da lahko stanovanjski skladi, občine in podobni izvajalci načrtujejo. Lahko povem primer, da smo imeli ravno prejšnji teden na ministrstvu sestanek z Ilirsko Bistrico, ki ima možnost izgradnje sto novih stanovanj.

lokalni stanovanjski skladi in občine, od Škofje Loke, Velenja, Hrastnika, Kopra, Nove Gorice in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da ste me konkretno vprašali, če podpiram tak predlog, da bi podjetja, ki naredijo milijon prometa, dala 10 tisoč evrov za stanovanja, [vam povem], da se mi zdi to neumen predlog,

in jaz sigurno ne morem biti za takšen predlog. Mi se moramo najprej pogovarjati, kakšno davčno okolje želimo imeti, da bomo lahko gospodarstvo razvijali, kaj bomo naredili s plačami ljudi, ki so motor v podjetjih, se pravi ta inženirski kader.

Hvala lepa za besedo. Tukaj bi se fokusiral predvsem na ministra Maljevca, ker mislim, da mi je minister Han odgovoril. Vi mi pa niste odgovorili, ali je ta predlog dejansko zrasel na vašem zelniku. Kaj je s tem predlogom, kar se tiče ocene izgradenj oziroma potenciala. Jaz financam kar verjamem, kot so zapisali, so šli po sledeh projektov in te številke, ki sem jih navedel, so dejansko realni projekti, ki bi se lahko v bližnji prihodnosti realizirali, ne pa neke napovedi oziroma neke

in če smo prej poslušali kolegico Živic, v gospodarstvu je kar nekaj problemov oziroma vsi skupaj bi se morali truditi, da bi to gospodarstvo ostalo v dobri kondiciji, ne pa ga še dodatno obremenjevati. Promet zagotovo ni glavni pokazatelj uspeha podjetja, ne bom rekel, da to nič ne pomeni, ampak ne pomeni dovolj, da je to podjetje resnično uspešno. Tako da bi mogoče morali bolj iskati neke poslovne priložnosti, da podjetja vidijo v teh vaših idejah tudi kakšno poslovno priložnost, pa ne samo gradbeniki. Tako da je moje vprašanje še enkrat: Ali so vaši načrti taki, da boste za gradnjo stanovanj dodatno obremenili gospodarstvo? Hvala. (minister za solidarno prihodnost):** Hvala za besedo. Kakor je minister že povedal, to je stvar skupnega družbenega dogovora. Mislim, da smo vseeno kot družba prišli do točke, kjer smo smo ugotovili, da so stanovanja tista tema, ki je pomembna, da potrebujemo več stanovanj, za to pa so potrebna sredstva. Kje in na kakšen način, je pa stvar skupnega dogovora, dogovora s socialnimi partnerji in seveda tudi in predvsem z gospodarstvom.

se bo v prihodnosti vsako leto gradilo, bo to pomenilo tudi neko stabilnost za ta segment gospodarstva. To se kaže tudi v tujini, kjer se lahko potem določena podjetja konec koncev tudi specializirajo za tovrstno gradnjo in posledično tudi cena gradnje pada, stroški so nižji, posledično so lahko tudi najemnine nižje in podobno. Še glede številk. Trenutno so v gradnji, na primer, vam dam samo par podatkov, stanovanja na Novi Dolinski v Kopru, v Podbrezniku v Novem mestu, na Zvezni ulici v Ljubljani, na Streliški v Novi Gorici in na Novi Dolinski v Kopru, torej dva projekta

dovoljenj. Od prvega dneva, ko sem nastopil mandat, komuniciram s številko pet tisoč do konca mandata. Prejšnji teden, ko sem bil na otvoritvi novih stanovanj Ravne na Koroškem, sem ponovno govoril s par lokalnimi stanovanjskimi skladi in tudi direktorjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in skupaj smo bili mnenja, da je ta cilj še vedno možno doseči, tako da jaz upam, da ga bomo. Je pa vsako stanovanje, ki je na novo zgrajeno, pomembno in prispeva

resnične, me resnično skrbi razmišljanje dodatnega obremenjevanja gospodarstva za potrebe gradnje javnih stanovanj. Tako da vsekakor predlagam, da o tej temi na eni izmed naslednjih sej opravimo temeljito razpravo. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Kolega Franc Breznik bo zastavil vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu. Izvolite, imate besedo, kolega. Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister za gospodarstvo, gospod Matjaž Han! Pred dnevi smo lahko zasledili, na to temo sem kasneje dobil tudi nekaj anonimnih in tudi javnih pisem

ki sam trdi, da je prišel čas, da svoje nestrinjanje s politiko na Pošti, z vodenjem Pošte, z odnosom z zaposlenimi predstavijo slovenski javnosti. Ena izmed zadev je strategija Pošte Slovenije, ki predvideva ločevanje dejavnosti pošte na več ločenih pravnih oseb, grozi ji še dodatno zapiranje poštnih poslovalnic in ustvarjanje pogodbenih pošt, drugo pa so seveda notranja razmerja. Kasneje lahko predstavim kar nekaj zadev, ki so vezane na to, da je ta socialni dialog med Pošto, med delavci Pošte, tudi med zaposlenimi, ki jih je stalno manj in kjer delajo več nalog, izredno porušen. Še nekaj, kar je pomembno poudariti, pa je, da Pošta Slovenije oziroma sam SDH nekako zasleduje neko dobičkonosnost Pošte Slovenije. Sam kot dolgoletni poslanec, ker sem se nekako tudi ukvarjal z zapiranjem poštnih poslovalnic, kar nekaj smo jih rešili, bi lahko rekel, da mora pošta izvajati predvsem javno dobre storitve.

Vlada ima pooblastila prek skupščine, da lahko vpliva na SDH, na upravljanje, torej na samo strategijo. Pošta Slovenije je, kot vemo, v številnih vaseh, v številnih malih občinah, v številnih odročnih krajih zadnji nosilec neke oblasti, nekoga, ki pomaga ljudem. Poštarji so zadnji ljudje, ki prihajajo do osamljenih starejših ljudi na podeželje. Pošta Slovenije ima pooblastilo Banke Slovenije, ljudje, ki pač niso digitalizirani, prihajajo na pošto dvignit svoje skromne

nasprotovalo temu, da bi Pošta postala v strategiji portfeljska naložba, ampak da je ostala strateška, to je ena stvar. Vsa ta anonimna pisma in tako naprej sem tudi jaz dobil, zato smo imeli 21. 11. 2022 sestanek

pri poštni univerzalni storitvi zaradi izračuna, Pošta definitivno dela minus na tem področju in ji mora država dati denar. Potem smo imeli sestanek s Sindikatom delavcev prometa in zvez, 4. 12., 7. 12. s Sindikatom poštnih delavcev in potem tudi z vodstvom Pošte. Kot socialni demokrat sem absolutno alergičen, ko uprave, bom rekel, na nek način izkoriščajo svojo moč in se ne pogovarjajo s svojimi zaposlenimi in upam, da bo SDH naredil malo reda na tem področju, ampak tudi Vlada, država morata narediti Jaz mislim, da je treba seveda tako z vidika kakovosti in izvajanja univerzalne poštne storitve narediti učinkovito mrežo poslovalnic za potrebe prebivalstva. V zadnjem času na nek način

sem v tem primeru absolutno na strani sindikatov. Poštni trg se definitivno spreminja. Klasične poštne pošiljke, ki sodijo v tako imenovani nabor univerzalnih poštnih storitev, seveda močno upadajo, zato moramo iti v to spremembo. Mi smo že pripravili osnutek zakona. ga bomo tudi koaliciji, na koncu ga bomo predstavili tudi v Državnem zboru, seveda bo pa potrebno za to na nek način dodatna sredstva nameniti Pošti Slovenije, ampak predpogoj bo tudi, da se pošte na podeželju vendarle obdržijo. Je pa seveda zdaj stvar dogovora, kaj bodo na teh poštah uslužbenci še dodatno delali. Drugo je, da se lahko na nek način pogovorimo, ali je možno izdajati, ne vem, osebne izkaznice, da prevzameš neke upravne zgodbe,

ker ni nobene potrebe, da ne bi prišlo do dogovora. Seveda, jaz pa zmeraj pravim, da mora narediti svoje tudi Vlada, v tem primeru naše ministrstvo. Hvala.

seveda pada dobičkonosnost, kar je pa problem. Problem je, da je strategija po vsej verjetnosti zgrešena, da ne zagotavlja tega, kar sem jaz prej govoril, in tudi sam sem predlagal, že pred par leti sem pobudo za to, da Pošta sprejme nove naloge, kot ste sami omenili, nekatere upravne zadeve, ki se morda nekaterim državljanom zdijo nepomembne, socialne zadeve, tudi komercialne zadeve, kot je recimo

glede Cegnarja, neustrezno vodenje, da vodenje prepušča svoji prijateljici Ivani Vrviščar, članici poslovodstva, ki odgovarja za logistiko, potem zaposlitev na primer svetovalke za trajnost, ki dela 50 % za Intereuropo, 50 % za Pošto, brez kakršnih koli kompetenc. Pošta uči te ljudi, ki dobijo ogromno denarja za svetovanje. Torej, neke prijateljske povezave Cegnarja z Ljubljano, ob dejstvu, da ima Pošta sedež v Mariboru. Kot Štajerec

naredimo en korak naprej. Na koncu moram povedati, da je naše ministrstvo pristojno le za Zakon o poštnih storitvah in ne za poslovanje o Pošti Slovenije. To mora narediti na nek način uprava, ampak vemo pa, da smo mi na nek način zdaj locirali, kje je ta problem in tukaj bomo rešili z AKOS. Moram reči, da smo ustanovili medresorsko skupino, ampak to ni tista medresorska skupina, ko rečemo, smo jo ustanovili in problem naj gre naprej, ampak za to, da se nekaj reši, in smo se na vladi dogovorili, se pravi, notri je ministrstvo za finance, javno upravo, digitalno preobrazbo, ministrstvo za kohezijo, predstavniki nacionalnega regulatorja AKOS in tudi SDH, da naredimo nabor ukrepov, o katerih sva se midva zdaj pogovarjala, kako je možno na nek način dvigniti neko produktivnost pa tudi to, da bo več denarja na Pošti. Se pravi, na področju problematike financiranja izvajanja univerzalne storitve, ne pa drugih poštnih storitev, to mora uprava sama delati. Drugo, da lahko potem naredimo tudi nekatere druge, to, kar ste rekli, vem, da so tudi iz Svobode nekateri rekli, kaj je potrebno, kaj bi lahko še na Pošti delali, da bi bili zanimivi za to, da bi ostali na podeželju. na podeželju. Zadeva gre že relativno proti koncu, mi bomo to predstavili zelo hitro in bi radi ta zakon sprejeli do konca leta. Hvala lepa.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 Najlepša hvala. V skladu s Poslovnikom Državnega zbora zahtevam razpravo. Meni so danes še dodatno zaposleni poslali kar nekaj dejstev. Napisali so: »Dejstvo je, da uprava naše zahteve popolnoma ignorira. Dejstvo je, da so nas sodelavci kljub nekaterim dvigom plač še zapuščajo. Dejstvo je, da se delo prevali na tiste, ki ostajamo na Pošti.« Jaz vidim pošto v Cerkvenjaku, kjer dve delavki delata delo štirih ali pa petih oseb. Sta vestni, pridni, vsaj tedensko se vidimo in lahko bi rekel, da rabita podporo. »Dejstvo je, da zaposleni težko dobimo odobreni dopust in se nanj odpravimo s težkim srcem, saj vemo, da bo moral sodelavec prevzeti vse naše delo. Dejstvo je, da se pogoji za varno in zdravo delo niso nič spremenili. Dejstvo je, da se našemu sindikalnemu boju prvič množično pridružujejo tudi delavci iz sosednjih pisarn uprave zaradi odnosa, ki ga ima uprava do strokovnih služb. Dejstvo je, da se uprava loteva metode deli in vladaj, potrebe delavcev v poslovodstvu niso prioriteta. Dejstvo je, da je tudi nadzorni svet popolnoma odpovedal tudi pri samem nadzorovanju pošte.« Prej sem omenil nekatere anomalije, prijateljske povezave, neka kvazi svetovanja in tako naprej, nakupe dragih avtomobilov, upravljanje Pošte iz Ljubljane, ne s Štajerske, kjer je edino, kar še imamo Štajerci, zadnje veliko državno podjetje s 6 tisoč zaposlenimi. Tudi to je anomalija, to je tipičen odnos Ljubljane do Maribora. Dejstvo je tudi, kar so že v javnosti zapisali nekateri mediji,

V Mariboru imamo zdaj dva problema, poleg Pošte še Mariborsko livarno Maribor. Tudi tu bomo, upam, kaj rekli v naslednjih dneh ali pa tednih, glede na to, da imajo več kot 150 milijonov naročil in da jo hoče SDH dobesedno spraviti v stečaj. Jaz upam, da bomo kakšno besedo rekli na to,

v zimskih razmerah, v vetru, v največji vročini in ki so zadnje upanje za nekatere ljudi, ki so osamljeni na slovenskem podeželju. Zato tudi prosim kolegice in kolege iz opozicije,

Kolega Jožef Horvat bo zastavil vprašanje ministru za obrambo, gospodu Marjanu Šarcu. Izvolite, kolega. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani minister za obrambo gospod Marjan Šarec! Govorila bova o vzpostavitvi oziroma izgradnji vseslovenskega centra za protipoplavno zaščito v Murski Soboti. Priznam, da že dolgo nisem postavljal ustnega poslanskega vprašanja v nekem takem pozitivnem vzdušju kot prav zdaj. Zakaj? Zato, ker je to projekt, ki ga je začela neka prejšnja vlada vlada in ta vlada dejansko tudi vlaga veliko naporov in verjamem, da ga bo pripeljala tudi do realizacije, zato takšen moj uvod. In še dodatno zato, ker iz letošnjega proračuna Republike Slovenije izhaja, da je Pomurje glede financiranja projektov, tudi če preračunamo na glavo prebivalca, z naskokom na zadnjem mestu. Prav ta projekt daje nek optimizem. Morda za osvežitev spomina. Konec leta 2021 je takratni obrambni minister, vaš predhodnik, gospod minister mag. Matej Tonin med vladnim obiskom Pomurja v Lendavi sprožil pravzaprav pravo bombico, ko je napovedal vzpostavitev vseslovenskega centra za protipoplavno zaščito v Murski Soboti. Nek idejni oče tega projekta je bil njegov državni sekretar, mimogrede, moj prekmurski rojak. Kaj bo vse v tem centru? Vseslovenski center za protipoplavno zaščito, zdaj na Bereku pri murskosoboški vojašnici, bo vzpostavljen z namenom zagotavljanja infrastrukturnih možnosti za krepitev pripravljenosti in usposabljanje sil zaščite, reševanja in pomoči za odziv na poplave

Kakšna je ocena vrednosti investicije? Kateri so finančni viri, ki so zagotovljeni za financiranje tega projekta?

Hvala za vprašanje. Hvala, predsedujoča, za besedo. Hvala za vaše besede, da prepoznavate, da se trudimo na tem projektu, čeprav ga seveda ni možno izvesti na predvideni predvideni lokaciji, tako kot vseslovenskega centra za zaščito in reševanje v Ljubljani ne, ker je bilo predvideno v vojaških skladiščih, se pravi, da smo se pri obeh projektih pravzaprav soočili z neustrezno lokacijo, ampak to je druga zgodba. Dejstvo je, da je bila prostorska umestitev centra, kot ste že sami povedali, prvotno načrtovana na Bakovski ulici v Murski Soboti ker ni prišlo do ureditve lastniških razmerij, smo seveda morali iskati alternativo – nova umestitev centra je tako načrtovana na območju ob Kopališki ulici v Murski Soboti, kot ste že rekli, ob vojaškem kompleksu Berek. Seveda, Ministrstvo za obrambo in Mestna občina Murska Sobota precej aktivno vodita postopke in aktivnosti za spremembo in dopolnitev OPN. To je ključno, namreč, vemo, kako je v Sloveniji z OPN. Čem vidimo kratico OPN, vedno pričakujemo procese in ti procesi včasih zaustavijo tudi kakšne zadeve. Torej, prostorska ureditev za umestitev na območju kompleksa Berek se pripravlja. V ta namen smo v mesecu marcu 2024 Ministrstvo za obrambo in Mestna občina Murska Sobota podpisali sporazum o medsebojnih razmerjih v zvezi z načrtovanjem projekta in pooblastilo za izvedbo in odločanje o postopku javnega naročila in dopolnitev OPN Mestna občina Murska Sobota za potrebe ureditve spremembe podrobne prostorske rabe. Slovenije za zaščito in reševanje v mesecu aprilu uskladila predlog parcelacije območja kompleksa Berek za potrebe vzpostavitve tega centra. Trenutno intenzivno potekajo zadeve v zvezi s parcelacijo in ureditvijo meja območja kompleksa Berek za potrebe tega projekta. Načrtuje se, da bi se postopki parcelacije in ureditve mej zaključili predvidoma v mesecu juniju, se pravi prihodnji mesec. Tako je zaenkrat predvideno. Načrtuje se izgradnja vadbenega poligona za protipoplavno zaščito, to je poligona za usposabljanje in vadbo lokalnih, regijskih, državnih in tujih enot za protipoplavno zaščito. Tukaj gre za švicarski koncept vadbenega poligona. To je za usposabljanje in vadbo tehničnoreševalnih enot Civilne zaščite, regionalno-lokalnih enot za hitre intervencije, za obvladovanje podnebno pogojenih nesreč, enot za prečrpavanje večjih količin vode oziroma enot modula EU mehanizma civilne zaščite in tako naprej. Prav tako pa je v prvi fazi načrtovana tudi izgradnja regijskega gasilskega vadbenega poligona za Pomursko regijo, torej za 238 pomurskih gasilskih društev, prostovoljnih gasilskih društev iz 21 pomurskih zvez. Ocenjena vrednost prve faze projekta je 6 milijonov evrov, od tega je del financiran iz NOO, del iz nacionalnega proračuna in del iz sredstev požarnega sklada, to je gasilski regijski poligon v vrednosti 1 milijon evrov. Stroški pa vključujejo tudi gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne inštalacije, stroške krajinske arhitekture, investicijske in projektne dokumentacije in tako naprej. Dodatna sredstva so predvidena iz večletnega okvirja 2021–2027 ter nacionalnega proračuna. Se pravi, iz tega je razvidno, da seveda zadeve potekajo, da nas zdaj pravzaprav najbolj zadeva oziroma skrbi OPN. Če bo OPN izveden tako, kot bi moral biti, potem bo tudi projekt naprej šel tako, kot bi moral. Še enkrat pa ponavljam, seveda, ker smo morali spremeniti lokacijo, tudi to vzelo nekaj časa.

naslednji zelo pomemben korak v tej fazi. Ko govorimo seveda o finančnih sredstvih, ste omenjali, da gre tudi za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, tukaj oba veva, da imamo časa pravzaprav samo še dve leti, do sredine leta 2026. Tudi sam obžalujem, da je prišlo do nujne spremembe lokacije, ker je bilo na prvotni preveč različnih konfliktov interesov, ampak tega zdaj ne želim pogrevati. Sem pa zadovoljen. Oba sva bila, gospod minister, prisotna na pomurskem gasilskem simpoziju, to so tako imenovani Eöryjevi dnevi, kjer je mag. Martin Smodiš, ki je pravzaprav na nek način sinonim, ko govorimo o silah za zaščito, reševanje in pomoč, ne samo na območju Pomurja, tudi širše v Sloveniji, v Sloveniji, zelo podrobno predstavil to vzpostavitev slovenskega centra. Lahko samo rečem, da bom sam kot nekdo, ki prihaja iz Pomurja, podrobno spremljal, kakšni bodo naslednji koraki. Na vaši strani, gospod minister, pa verjemite, da stoji vseh osem pomurskih poslancev in smo vam tu pripravljeni pomagati, če se bo kje zataknilo, ker se je že prevečkrat zataknilo. Hvala lepa.

ponavljam, da moramo vsi skupaj dati napore v to, da bo ta zadeva izvedena, ker smo tudi mi nenazadnje vztrajali, da zadeva mora ostati v Murski Soboti, bile so tudi drugačne ideje,

del zemlje. Tako da sem prepričan, da če bomo nadaljevali s tempom, kot delamo zdaj, bo ta projekt tudi ugledal luč sveta. Hvala lepa. Kolega Jožef Lenart bo zastavil vprašanje ministru za obrambo Marjanu Šarcu ter ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Spoštovani kolega, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav, spoštovani minister Šarec in spoštovana gospa ministrica Prevolnik Rupel! Deset dni nazaj smo se z Odborom za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije odzvali povabilu Gorske reševalne zveze Slovenije in se srečali z vodstvom. Srečanja so se udeležili tudi sekretar Ministrstva za obrambo ter direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gorski reševalci so nam na tem srečanju predstavili zelo pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo. Lahko smo ponosni, da imamo tako, kako naj rečem, srčne gorske reševalce, ki rešujejo življenja naših planincev in seveda tudi drugje, vseh oseb na težko dostopnih terenih, recimo s helikopterskim reševanjem. Tako so nam povedali, da so bili v letu 2023 2023 687-krat na terenu, in sicer 295 primerov je bilo reševanja s helikopterjem. Potem so bile vmes tudi poplave, tako da smo se seznanili z njihovim delovanjem in seveda tudi s težavami, problemi. Nekateri problemi so zelo dolgo trajajoči, zaradi tega seveda moram tudi postaviti to vprašanje, da mogoče malo spodbudim tudi ministre, da poskušajo reševati probleme tako pomembne službe, kot je gorska reševalna služba. Torej, vedno več je intervencij in vedno več tudi gorskih reševalcev, imamo okoli 800 gorskih reševalcev,

garaži. Povedali so, da tam težko tudi kar koli posušijo, ko gredo na teren. Druga zadeva je tudi sama oblika organizacije gorske reševalne službe. Naslednja zadeva, ki pa se dotika tudi Ministrstva za zdravje, pa je, da so povedali, da nekateri zdravniki gorski reševalci, pravimo jim letalci, nimajo zdravil za intervencije. Zaradi tega, ker nimajo zdravil, se potem pač morajo znajti po svoje. Tako so namignili, da si včasih sposodijo tam, kjer delajo in so redno zaposleni, in potem seveda na te intervencije pridejo s primernimi zdravili. Gre pa za nekih 50 tisočakov, kar bi bilo dovolj, da se ta zdravila regulira in tudi nadzira, da se jim omogoči normalno delo. Tako da prosim za vajine ukrepe. Zanima me: Kaj boste naredili v prihodnosti za to, da boste izboljšali pogoje naših gorskih reševalcev? Hvala.

še vedno zadeve urejajo. Mi se zavedamo tudi problemov društev s prostori. Nenazadnje je bila neka taka zadeva tudi v našem Kamniku, ko so potem končno prišli do prostorov, seveda s svojimi prizadevanji. Lanske poplave so pa spet naredile svoje, tako da so odnesle tudi vsa vozila oziroma uničile vsa vozila. Tako urejamo tudi to, da bodo dobili nova vozila. Glede rednega dela – lani s strani Gorske reševalne zveze še ni bil pravočasno izveden razpis za redno delovanje zaradi objektivnih razlogov in zato so se sredstva tudi prenesla v letošnje leto, tako da aktivno sodelujemo.

zaposlene, urejamo prostorsko problematiko na področju GRS Kamnik, Rateče in Mojstrana. Potem nakup prevoznih sredstev, reševalnega vozila, motornih sani, štirikolesnika, intervencijskih vozil, nakup opreme, čelad, plezalnih pasov, uniform, nahrbtnikov, radijskih postaj, medicinske opreme, opreme za helikoptersko reševanje, se pravi, precej se te opreme tudi nakupuje. pa smo aktivno pristopili tudi k prostorskim problematikam posameznih društev in URSZR je v zadnjih letih zagotovila sredstva za ureditev prostora za Gorsko reševalno službo Tržič, za prenovo ostrešja v učnem centru na Virnikovi planini, potem obnova zavetišča GRS Rateče, ureditev prostorov GRS Mojstrana in ureditev prostorov GRS Kamnik. Gorski reševalni zvezi Slovenije pa smo smo glede na poplave zagotovili 424 tisoč evrov, tako da tega denarja je kar nekaj. Tudi

hvala. Vsekakor se strinjamo, da je dejavnost prostovoljcev, ki delujejo v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije, velikega pomena in seveda tudi velikokrat dragocena pomoč vsem, ki jo izvajajo, se pravi ekipam nujne medicinske pomoči, zato si na Ministrstvu za zdravje aktivno prizadevamo iskati rešitve za vse težave, ki nastajajo. Pri teh zdravilih, ki ste jih omenili, so nam predstavniki Gorske reševalne zveze Slovenije pojasnili, da imajo za tiste intervencije, ko izvajajo akcije s helikopterjem, zagotovljena zdravila in ostali medicinski potrošni material, za preostale reševalne akcije, ki pa se ne izvajajo s pomočjo helikopterskega reševanja, pa nimajo zagotovljenih zdravil in medicinskih pripomočkov ter ostalega medicinskega potrošnega materiala. Zato smo imeli že skupni sestanek predstavniki Ministrstva za zdravje, Gorske reševalne zveze Slovenije in Ministrstva za obrambo, kjer smo se skušali dogovoriti, kako ta problem nasloviti. Gre torej za to, da se zdravilo zaradi načina uporabe, ki zahteva dajanje ali nadzor zdravstvenega delavca, uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. In ker Gorska reševalna zveza Slovenije ne izpolnjuje določb iz tega člena, trenutno ne more dobiti zdravil. Po informacijah urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v nastajanju nov zakon o gorski reševalni službi, ki bi lahko predstavljal dolgoročno rešitev tega problema, če bo uredil status Gorske reševalne zveze Slovenije, na kar pa Ministrstvo za zdravje nima vpliva.

Hvala lepa za odgovore, najprej ministru Šarcu in seveda potem ministrici za zdravje. Slišali smo, da je bilo nekaj povečanja sredstev, slišali pa smo tudi, da je bilo veliko več intervencij in iz tega naslova se ta sredstva logično tudi porabijo. Sofinanciranje dodatnih zaposlenih je spodbudno. Če rečem še to. Po vsej verjetnosti je kar nekaj več intervencij tudi zaradi zaradi malomarnega pristopa k nekim športnim aktivnostim v gorah in tudi drugim adrenalinskim športom in zaradi tega je ena od rešitev, da to spravimo nekako v normalo, tudi ta, da pač naredimo bolj ostre pravilnike kaj je tisto, kjer se še naše reševalce napoti brezplačno, kaj je pa tisto, kjer so državljani in tudi tujci sami prekoračili nekako mero dobrega okusa in niso ravnali varno. To je glede tega. Potem upam tudi na ureditev širšega področja gorskega reševanja in tudi to, kar smo slišali s strani ministrice za zdravje, da se je seveda pristopilo

Kar se tiče reševanja in profesionalnega pristopa, imamo mi trenutno sistem organiziran tako, kot ga imamo, se pravi imamo gorske reševalne službe, ki se združujejo v društvih. Moje mnenje je, da sistem vendarle deluje, tako kot delujejo tudi prostovoljna gasilska društva, in moje mnenje je, da je treba gorski reševalni službi vsem društvom omogočiti normalno delo. To se že izvaja, kot smo govorili prej. Kar se tiče

je izvajalka in ni tista, ki bi postavljala ta sistem. To moramo razčistiti. Sistem reševanja v bodoče, ko se bo postavljal, ta je začasen, in tudi sporazum tako pravi, da vojska začasno izvaja to, ker se v javnosti včasih ustvarja napačen vtis in mi včasih kdo reče, bomo prišli na Ministrstvo za obrambo predstavit, kako bi HNMP potekal in tako naprej. Ne, Ministrstvo za obrambo je izvajalec ta hip, kako bo pa v bodoče, lahko, da bo pa drugačna ureditev, to je treba povedati. Mi smo imeli kar nekaj sestankov na to in zato je treba povedati, čigava je pristojnost. Recimo air tractorji in gašenje iz zraka je naša pristojnost, tam postavljamo mi sistem,

Če lahko samo dopolnim odgovor od prej. Vojaška zdravstvena enota zagotavlja določena zdravila in medicinski potrošni material za enote za hitro posredovanje. In na Ministrstvu za zdravje se nam zdi, da bi bil tak mehanizem mogoče ustrezen tudi za preskrbo Gorske reševalne zveze Slovenije z zdravili. Seveda je pa pri tem treba pripraviti spisek zdravil, medicinskih pripomočkov, medicinskega potrošnega materiala in ocene letnega stroška odgovorne osebe, ampak morda je to tudi ena stvar, ki se nam zdi

Smatram, da bi bilo treba te železniške odseke posodobiti, ker dejansko ti odseki niso bili posodobljeni ali pa vsaj dobro vzdrževani že kar nekaj desetletij.

pa tudi postajališča in same železniške postaje. Danes se po tej progi v srednje šole v Šentjurju in Celju vozi zelo veliko dijakov in tudi precej zaposlenih v podjetjih izven teh krajev,

Torej, na teh relacijah ali pa odsekih nekako vidimo, da so hitrosti vlakov še stalno minimalne, po drugi strani pa tudi opažamo, da signalizacija ni več ustrezna, sploh na določenih odsekih, kjer se je pač nekako zgodila strnjena gradnja oziroma so se naselja povečala in s tem se je povečala tudi gostota prehodov na določenih odsekih. Zato smatram, glede na to, da veliko dijakov potuje na tej progi, na teh odsekih, da bi bilo treba tudi nadgraditi in posodobiti te železniške odseke.

zagotavljanje evropskih standardov na naših železnicah ena od velikih prioritet te vlade. Na žalost pa so bile železnice v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, v Evrop v preteklosti zelo zapostavljene. Ob osamosvajanju naše države so se takrat politiki, jaz mislim, da pravilno, odločili, da je pač prioriteta avtocestni križ. Zdaj se res pospešeno vlaga v železniško infrastrukturo, ker verjamemo, da je to tudi edina prava pot, če želimo, da je naša prihodnost bolj zelena. Seveda pa gremo pri teh obnovah od tistih bolj obremenjenih prog, tako imenovanega omrežja TNT, do tistih manj obremenjenih, regionalnih, o katerih me sprašujete vi. Absolutno pa so se sodelavci tudi s tema dvema, o katerih me sprašujete, že ukvarjali narejene so bile strokovne podlage in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih prog v Republiki Sloveniji ter železniškega območja na področju LUR. z zgoraj navedenimi strokovnimi podlagami je bilo v prometni študiji ugotovljeno, da proga Rogatec–Grobelno ne izkazuje potenciala potnikov ali tovornega prometa za večjo nadgradnjo proge. Največ novih potnikov je mogoče pričakovati na poseljenih območjih med Rogatcem in Tekačevim, kjer je tudi še največ potenciala za tovorni promet. Zato je za ohranjanje uporabe obstoječega železniškega prometa treba izvesti ukrepe, ki bodo omogočili izpolnjevanje standardov. V nadaljnjih fazah pa je seveda treba zagotoviti podlage, da bomo to lahko naredili. Kot sem že rekla, se zavedamo pomembnosti regionalnih železniških prog, vendar glede na razpoložljivost finančnih sredstev v potrjenem operativnem načrtu vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2025, kakor tudi v šestletnem operativnem načrtu za obdobje od 2024 do 2029, ki je sicer zaenkrat še v pripravi, ni predvidena izvedba predmetne nadgradnje, je pa v prihodnjih letih predvidena izdelava idejnih zasnov in pravzaprav enako velja za drugo regionalno progo, o kateri me sprašujete. To seveda ne pomeni, da nadgradnje te proge ne bo nikoli, pač pa je treba iti lepa. Spoštovana kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala ministrici. Verjamem, da bodo idejne zasnove, ki bodo izdelane, tudi videle še eno drugo plat, da dejansko ta proga poteka nekako v dva turistična kraja, to pomeni v Podčetrtek in Rogaško Slatino,

leta 1930 je bila povezana potem tudi s Hrvaško, s tem, da je bil z razpadom bivše Jugoslavije prekinjen leta 1991, 1992 promet na Hrvaško, ki pa se je vzpostavil nazaj decembra 2014. Pomeni, da ta proga ni čisto, bi rekel, brez prihodnosti, ampak da je treba dejansko tudi s temi idejnimi načrti, ki bodo izdelani, vzeti določene dobre dobre primere dobrih praks tudi iz tujine, ker dejansko je to edini možen možen potniški promet, ki nekako deluje v smeri zelenega prehoda. Tako da jaz upam, da bodo te idejne zasnove tudi vzele ta segment v

strinjam z vami in to, kar se danes pogovarjava, nikakor ne pomeni, da nadgradnje teh prog ne bo oziroma da kdor koli razmišlja, da bi te proge ukinjali. Jaz sem samo povedala, da je pač treba, in tako delamo, iti od tistih bolj obremenjenih, tako s potniki kot s tovorom, do manj obremenjenih s tema dvema kategorijama, tako s potniki kot s tovorom. Absolutno pa je to regionalna proga, ki obstaja, in sem prepričana, da bo v nekem doglednem času tudi nadgradnja oziroma verjetno je to proga, ki ne bo tudi zato, ker je tam več postaj, dosegala hitrosti, ne vem, 160 kilometrov na uro, absolutno pa mora biti obnovljena in nadgrajena tudi zaradi in z vidika varnosti. Ne takoj jutri, ampak v doglednem času pa vsekakor. Hvala lepa. Kolega Andrej Kosi bo zastavil vprašanje ministru za notranje zadeve, gospodu Boštjanu Poklukarju. Izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovani gospod minister za notranje zadeve! Na medijskem portalu Preiskovalno.si so pred kratkim objavili novico, da je kadrovska kriza v Policiji dosegla vrhunec. Po objavljenih podatkih naj bi v prvih dveh mesecih policijske vrste zapustilo najmanj 200 ljudi, jih je v celem letu odšlo 500. Trenutna kadrovska slika naj bi bila katastrofalna, manjkalo naj bi 300 ljudi, novih zaposlitev ni. Tako naj ne bi bilo dovolj patrulj. V primeru resnega varnostnega dogodka bi lahko bila ogrožena tudi splošna varnost. Zdesetkana policija naj ne bi zmogla več opravljati nalog, ki jih je dolžna izvajati po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji. Na omenjenem portalu so na primer tudi zapisali, citiram: »Kadrovska kriza je dosegla vrhunec. Policisti ne morejo več ustrezno izpolnjevati nalog in trdijo: varnost ljudi je pod vprašanjem. Na terenu vse manj operativnih policistov, nadomeščajo jih študentje in rezervisti. V pokoj odhaja najbolj množična generacija.« Poklukarjevo ministrstvo je z ignoranco do policistov, kot pravijo sami policisti, zabilo nov žebelj v krsto Policije. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je izjavil, citiram: »Ne ministrstvo ne policija nimata prave vizije, kako pridobiti primeren kader. Sploh pa ne vlada – glede na to, da je veliko stvari vezanih na sistemsko ureditev tako statusa kot primernega plačila.«

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica, za besedo. Spoštovani gospod poslanec, vsekakor drži, da v slovenski policiji primanjkuje policistov in predvsem pooblaščenih uradnih oseb Policije, tako da je

je v Policiji zasedenih 8 tisoč 39 delovnih mest, torej 6 tisoč 679 javnih uslužbencev, ki so pooblaščene uradne osebe, torej se nam zmanjšujejo delovna mesta oziroma nam ljudje odhajajo v pokoj ali odhajajo s Policije tudi iz drugih razlogov. Vsekakor ne drži, da je stanje katastrofalno, kajti stanje je bilo najbolj katastrofalno takrat, ko je ZUJF prizadel slovensko policijo in so se morali policisti, predvsem pa tudi strokovnjaki z večletnimi izkušnjami, potem upokojevati. Danes imamo imamo pravzaprav na Policijsko akademijo vpisanih cirka 400 kandidatov za policiste, 400 mladih ljudi je dalo vlogo na vpis v Policijsko akademijo in seveda do septembra pričakujemo,

Je pa res, ja, da je pravzaprav upokojevanje zarezalo v slovensko policijo in nam osebe odhajajo v pokoj, zato smo že takoj, ko sem jaz pravzaprav videl te številke, konec lanskega leta in pa seveda takoj v začetku letošnjega leta, pristopili k promocijskim aktivnostim oziroma je policija še toliko bolj pristopila k promocijskim aktivnostim in seveda pogovarjamo se tudi o novosti v izobraževalnem procesu na Policijski akademiji, še toliko bolj, moderne pristope v sam izobraževalni proces. Nenazadnje tudi s tega mesta jaz vabim mlade ljudi v slovensko policijo, v službo v slovensko policijo in pa seveda na Policijsko akademijo, kajti poklic policista je lep, hkrati pa tudi zelo težak. Tako da teh 400 mladih, ki so se vpisali na Policijsko akademijo, jaz verjamem, da seveda potem selekcija naredi svoje, kajti vseeno je treba preveriti psihofizično

kandidatom za policiste, ki so mi pravzaprav postavljali tudi zanimiva vprašanja. Moram povedati, da sem izredno navdušen, zadovoljen nad mladimi ljudmi, nad znanjem mladih ljudi in nenazadnje nad tem, da so izredno digitalno pismeni, tehnično govorijo tuje jezike in so pravzaprav neka druga generacija, kot smo bili mi. Vseeno imajo radi uniformo, imajo radi policijski poklic, želijo biti policisti in na Policijski akademiji dobivajo ustrezna znanja, ki jih pravzaprav opolnomočijo, da bodo potem tudi v policijskem vozilu skupaj s starejšim partnerjem, starejšim kolegom izvajali policijske naloge. Vse to je pravzaprav tisto, kar si želimo, vseeno je pa treba razumeti, da je policist pooblaščena uradna oseba slovenske policije, mora imeti šesto stopnjo izobrazbe, torej je v uniformiranih poklicih prišlo do določene konkurence in pravzaprav tukaj tekmujemo seveda s tistimi, ki si želijo delati v Slovenski vojski, s tistimi, ki si želijo delati v kakšnem drugem uniformiranem poklicu, predvsem pa Policija tukaj seveda tudi z različnimi promocijskimi aktivnostmi vabi mlade ljudi. Mi se seveda z obema policijskima sindikatoma zavedamo, da se je zmanjšalo število zaposlenih v Policiji, da bomo morali v naslednjih letih privabiti mlade ljudi in nenazadnje, tukaj smo skupaj pristopili tudi k tem rešitvam, kako in na kakšen način ljudi privabiti v slovensko policijo.

predvsem glede varnosti. Vsekakor pa je bilo zapisano na tem portalu v tej informaciji, da nekako tudi vi kot minister, tudi sama vlada, nekako kljub opozorilom sindikata ne naredite dovolj za to. Seveda se pa tudi bojijo, da bi prišlo do znižanja normativov glede znanja, ki se pač potrebuje za to, da nekdo postane policist, kar bi seveda znižalo kvaliteto poklica policista, torej same funkcije policista, kot je mogoče pri nekaterih drugih kadrih. Seveda mislim, da oba meniva, da je varnost Slovencev, torej državljank in državljanov, še kako pomembna in da je treba storiti vse,

povedali, da se zmanjša operativna sposobnost policije, to pa na nek način ne drži, kajti to je zadnjič na Odboru za notranje zadeve pojasnil tudi namestnik generalnega direktorja Policije mag. Ferenc, kjer je pravzaprav povedal, na kakšen način te zadeve rešujejo. Je pa res, saj veste, če je redne policije nekoliko manj, potem je treba toliko več nadomeščati in vključevati pomožno policijo za tiste naloge, kjer se pravzaprav potrebuje več policijske sile, in to tudi delamo. Jaz mislim, da v naslednjih letih vseeno s skupnim pristopom in skupnimi rešitvami, ki jih imamo, nenazadnje tudi z dobrimi idejami in tudi z osebnim povabilom mladih kandidatov oziroma mladih policistov, ki se dobro počutijo v vrstah policije, tudi s svojim vrstnikom, da pravzaprav tudi oni na nek način gredo v ta policijski poklic, je pravzaprav vedno najboljša reklama. Verjamem, da nam bo tudi tokrat uspelo na ta način napolniti policijske vrste. Pa vseeno morate vedeti, da je trg delovne sile danes širok, da se pravzaprav mladi odločajo za različne poklice, tam, kjer se pravzaprav vidijo, da vseeno poklic policista nekoliko omejuje določene zadeve, da je pravzaprav tudi

odlično, da pravzaprav skrbi za varnost v Sloveniji, da pa se tega problema zelo zavedamo in ga seveda tudi skupaj rešujemo. Kar parkrat smo se pogovarjali z obema policijskima sindikatoma in nenazadnje se policiji

Kolega, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala. Seveda predlagam, da Državni zbor na naslednji seji opravi širšo razpravo, kajti to, na kar opozarjata oba predstavnika sindikatov,

in na nek način se tako, kot je tu zapisano, določene zadeve tudi nekako nalagajo vam. Tu so zapisali, da ste tudi vi kot minister čez noč obrnili ploščo pri tisti zadnji grožnji s strelskim pohodom, ko ste najprej policiste pohvalili, potem pa ste jim nakopali izredni nadzor. Tudi s takimi vprašanji se ubadajo policisti, saj jim ni jasno, čemu taka ignoranca, tudi na račun obče varnosti. Zato je seveda ta predlog po mojem mnenju na mestu in želim, da se to ustavi, kajti stanje, vsaj po tem, kar je bilo zapisano in kar govorijo predstavniki sindikatov, je v Policiji zaskrbljujoče. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek v okviru glasovanj. Kolegica Iva Dimic bo zastavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Luki Mescu. Izvolite, kolegica, imate besedo. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister! Direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, FIHO, je za enega izmed medijev pred kratkim dejal, statistika kaže, seveda tudi ob dejstvih, da pod pragom revščine živi že več kot 260 tisoč ljudi, se pravi več kot četrt milijona prebivalcev Slovenije, da se je povečala stopnja tveganja socialne izključenosti, ki znaša 13,7 %, in da so se povečala izplačila socialnih transferjev, da številne težave pomoči najbolj potrebnih v slovenski družbi ostajajo nerešene. V programu za delo koalicije 2022–2026 ste med prioritete, cilje na področju socialne in vključujoče skupnosti navedli: »Za uveljavljanje ustavnega načela socialne države se bomo borili proti revščini in socialni izključenosti. Pri oblikovanju socialnih politik bomo upoštevali problem draginje, ki izvira še zlasti iz rasti cen energentov in hrane. Okrepiti Okrepiti upravičenost do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev. kriterijev. Spremeniti sistem delovne in socialne aktivacije z namenom učinkovitejšega delovnega in socialnega vključevanja.« Spoštovani minister, polovica mandata je že za nami in ker številke ne kažejo, da bi manj ljudi živelo pod pragom revščine, me zanima: Kateri bodo vaši nadaljnji ukrepi za odpravo socialne izključenosti? Kdaj jih lahko pričakujemo?

Pred kratkim je Unicef izdal raziskavo, ki pravi, da je Slovenija v zadnjih desetih letih med razvitimi državami najbolj zmanjšala revščino med otroki ena od najnižjih v Evropi in OECD. Zmanjšali pa smo jo za več kot tretjino. Drugi podatek je število ljudi, ki so tako revni, da morajo preskakovati obroke hrane.

Tretji kazalec je zadnjič izdala francoska agencija, ki se ukvarja z analizami pokojninskega sistema, ki pravi naslednje – ob koncu leta 2021 je bila kakovost našega pokojninskega sistema po tem, kakšno blaginjo zagotavljamo upokojencem, na 22. mestu na OECD, na 22. mestu na OECD, letos smo na 14. mestu in največji del teh stvari, ki jih opisujem, pade na ukrepe, za katere smo se borili v Levici ali pa jih udejanjili v Levici, odkar smo na ministrstvu. Mi smo tisti, ki smo s Šarčevo vlado, Marjan sedi za mano, oblikovali nov Zakon o minimalni plači, ki je minimalno plačo, se pravi plačo najslabše plačanih in socialno izključenih, v petih letih povečal za več kot 40 %. S tem se postavljamo ob bok Španiji in smo med najboljšimi v Evropski uniji. Druga stvar. Odkar sem na ministrstvu, smo imeli tri rekordne uskladitve. Najprej rekordna uskladitev minimalne plače, 100 evrov neto v enem letu, potem rekordna uskladitev socialnih transferjev, za 10 % smo jih popravili v enem samem letu, zaradi česar smo bili deležni tudi številnih kritik, in letos pokojnine, prav tako 8,8 %, kar pomeni, da je nekdo s tisoč evri pokojnine prejel 88 evrov pokojnine na mesec več. Temu primerno govorijo tudi podatki o revščini, ki sem jih navedel. Ob tem bi povedal še, da smo izvajali ob vseh krizah dodatne ukrepe, ob draginji smo izplačevali draginjski dodatek, ljudje z otroki so dobili celo zimo dvojni otroški dodatek, ob poplavah smo iznašli nov socialni institut, in sicer solidarnostno pomoč, ki je bila ljudem v stiski izplačana še avgusta, takrat, ko so to potrebovali, skratka izvajamo vse ukrepe za to, da se revščina pri nas zmanjša, ker se strinjam, nezaslišano je, da bogata država, kot je Slovenija, dopušča revščino med svojimi prebivalci. Letos smo pokojninski sistem prilagodili z dvema stvarema, in sicer, bistveno smo izboljšali

Po navadi so ženske, zato govorim v ženski obliki. Če so prej prejele pokojnino, kakršno je prejemal pokojni partner, ta je bila lahko tudi 400 ali pa 500 evrov, so dobile 400 ali pa 500 evrov, zdaj ne smejo biti več pod zajamčeno pokojnino, ki je letos 748 evrov. Tako razliko smo naredili od 1. januarja letos. Drugi najbolj ogroženi so starejši invalidi. Z letošnjim letom smo jim v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogočili bistveno boljšo odmero pokojnine, kot so jo imeli prej. Kaj bomo počeli naprej? Kot veste, pripravljamo pokojninsko reformo, ki ima tudi enega od treh glavnih ciljev, in sicer zagotavljanje blaginje vsem upokojencem, ne samo nekaterim. Druga stvar, v vladnih procedurah je ta hip strategija o odpravi prekarnosti, ker so prekarni delavci tisti, ki pogosto trpijo revščino. Ob tem se izdatno ukvarjamo še z romsko populacijo in nasploh je pač naša politika usmerjena v to, da se

Hvala lepa. Zanimivo, ko minister citira raziskave tujih organizacij, saj ne, da ne bi bile verodostojne ali da jim ne bi zaupala, pa vendar mislim, da za Slovenijo najbolj zgovoren Statistični urad Republike Slovenije, ki najbolj točno meri in ki meri razmere v Sloveniji. Da so razmere v Sloveniji za tiste, ki živijo pod pragom revščine, res iz meseca v mesec težje, pričajo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. V stiskah živi 400 tisoč Slovencev, da je tako, pa je razlog zagotovo nedelujoča dolgotrajna oskrba, ki jo

Spoštovani minister, vem, da delež starejših žensk narašča z zvišanjem starosti. Z zvišanjem starosti pa se seveda stopnja tveganja revščine pri ženskah zvišuje. Rekli ste, da so se prejemki vdov zvišali. Ravno te dni nas kličejo občanke oziroma državljani in državljanke, da se vdovske kmečke pokojnine praktično niso spremenile in da je pod pragom revščine praktično že 52 % žensk. Mislim, da je treba ukrepati Lahko morda nekako sistem to uredi? Vam bomo podaljšali čas. IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Še enkrat. Obljube, da se bodo stvari izboljšale, lahko rečem, da so na nek način prazne, da se zadeve popravljajo ali pa ne dovolj popravljajo. Tudi vdovske penzije.

države OECD. Še daleč smo od tega, da bi dobila vdova, vdovec 60 % pokojnine, ki jo ima njegov sozakonec oziroma partner, ki je preminil. Skratka, vdovske kmečke pokojnine so problem. In problem je, da 400 tisoč Slovencev živi v stiskah. To je podatek, ki ga poroča Statistični urad Republike Slovenije. Dostopen je na spletni strani in si lahko to preberete. Hvala.

najboljša v OECD. Bom še enkrat ponovil, pri nas je takih 2 %, v Nemčiji 7 %, v Ameriki 12 %. To je resničen podatek o revščini. Podatek o revščini, ki ga vi navajate, pa je podatek o tem, koliko ljudi, če bruto domači dohodek razporedimo po prebivalcu in rečemo, povprečje na glavo je število x, koliko odstotkov prejema količino, ki je manjša od 60 % te količine x. To je podatek, ki ga vi navajate. To pa ni podatek o revščini. Zdaj pa grem na konkretno. Pravite, da se stopnja revščine med starejšimi ženskami zvišuje. Ni res. Povprečna razlika v starostni pokojnini med moškim in žensko pri nas je 12 %. Med novo upokojenimi je razlika med moško in žensko pokojnino samo še dobrih 5 %. Se pravi, prepolovili smo jo, to je resničen podatek. Drugo, pravite, da imamo nedelujočo dolgotrajno oskrbo. Lepo prosim, 20 let so vsi tukaj v tej dvorani samo govorili o dolgotrajni oskrbi. Naša vlada in naša stranka je prva, ki je upala v to zagristi in ki je uvedla prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga boste najverjetneje še veselo rušili do novega leta, ampak ta prispevek je predpogoj za to, da ljudem organiziramo dolgotrajno oskrbo. Upam, da se boste tega zavedali, kar ste danes povedali, tudi takrat, ko se bomo, si upam reči, o prispevku še kdaj pogovarjali. Tretje, zakaj citiram tuje organizacije? Zaradi tega, ker je včasih treba na Slovenijo pogledati od zunaj, da se lahko primerjamo z drugimi in ugotovimo, kakšno je zares stanje. Resnično stanje je, da smo bistveno izboljšali materialni položaj upokojencev, da smo izvedli enega od največjih dvigov minimalne plače v Evropi in tukaj smo prvi v Evropski uniji po razmerju, kolikšen delež povprečne plače predstavlja minimalna plača in da so naši socialni prejemki po zmanjševanju revščine po ocenah Evropske komisije nadpovprečno učinkoviti. To so ocene tujih organizacij, ki gledajo na Slovenijo neafektirano, kot mogoče gledam jaz ali pa gledate vi, ampak gledajo kot na državo, ki jo primerjajo z drugimi.

Lahko rečemo, da imamo danes v Sloveniji revne zaposlene oziroma da so zaposleni revni. Zakaj? Zato, ker ste pri vaši zavezi, da boste oblikovali socialno politiko in upoštevali problem draginje, ki izvira še zlasti iz rasti cen in energentov, ni bilo narejeno nič. Zakaj? Zato, ker ste rekli, da boste okrepili upravičenost do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev.

Kolega Žan Mahnič bo zastavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku, ter ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Kolega, izvolite, Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica, gospod minister! Na prejšnji seji sem ministrico za infrastrukturo gospo Alenko Bratušek vprašal, kdaj lahko pričakujemo odkup zemljišč, razpis za izvajalca del in potem samo rekonstrukcijo dveh cest, Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja vas–Todraž. Zdaj bom iz magnetograma seje prebral takratni odgovor ministrice: »Velika večina projektov, ki jih štejemo v popoplavno sanacijo, niso samo projekti, kjer cesto spravimo nazaj v enako stanje, kot je bila pred poplavo, ampak so to tudi nadgradnje, da je infrastruktura bolj odporna. Tako da zdaj imamo pripravljeno dopolnitev tega programa in takoj, ko bo Vlada to dopolnitev sprejela, bo zagotovljen denar in bomo lahko začeli tam, kjer je potrebno, tudi z odkupi zemljišč in potem z iskanjem izvajalca. Moja želja je, da bi bil absolutno ta delni program dopolnjen v začetku maja, tukaj se malo usklajujeva z ministrom Novakom, ker bo tudi on svoj del programa pripravil, pa bi mogoče, bom rekla, uskladili tako, da bi to na isti seji sprejemali, ampak absolutno v mesecu maju.« Konec citata. Ministrica, moje vprašanje je zelo enostavno. Če sem prav zasledil, ste prejšnji teden v četrtek sprejeli del programa, ki ga je predlagal minister Novak.

naravnih nesrečah. Jaz mislim, da je v čisto zadnji fazi, da še Ministrstvo za finance naredi kljukico in v najkrajšem možnem času bo tudi ta naš delček programa, ki je za cestno infrastrukturo težek, če lahko tako rečem, približno 560 milijonov evrov, sprejet. Moja želja je, še enkrat, čim prej. 23. aprila smo dokumente posredovali v usklajevanje. Jaz vem, da je na financah pač res veliko dela, ker gredo vsi dokumenti skozi roke ljudi na Ministrstvu za finance, ampak ne pričakujem večjih zapletov, tako da če bo vse po sreči, bo ta

za stanovanjske hiše, take ali drugačne, potem kompletna občinska infrastruktura, tudi občinske ceste in ostale stvari, njihova družbena infrastruktura, naravna kulturna dediščina v njihovi pristojnosti in ostalo, ter 1 milijarda 360 360 milijonov za obnovo poškodovanih [objektov] zaradi plazov in vodnogospodarske ureditve. Načrt predvideva, da se bodo podrobnejši programi preverjali letno glede na razpoložljivo dokumentacijo, izvajalce in vse ostale, približno 300 milijonov letno,

Hvala. Ne potrebujem dodatnega odgovora, ker sem slišal tisto, kar sem želel slišati, tako da verjamem, da bo že ta teden, kot je ministrica dejala, tudi na Vladi to sprejeto. Na tem mestu zahvala, gospa ministrica, za pripravljenost, angažiranost in pomoč, da se ta dva cestna odseka uredita. Zahvala v imenu prebivalcev Poljanske doline in vseh, ki to cesto uporabljajo. Hvala lepa. Kolega Tomaž Lisec bo zastavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Ker je minister odsoten, vas prosim, da poveste, ali želite odgovor na naslednji seji ustno ali ga želite v pisni obliki. Izvolite.

šolskem sistemu. Za kaj gre? Konec februarja je vladna koalicija sprejela Zakon o osnovni šoli in na podlagi tega zakona je na portalu eDemokracija v javni razpravi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, kjer pa se ure šolskih zborov spreminjajo na slabše. Vsi smo bili v osnovni šoli, ogromna večina nas je bila v kakšnih šolskih zborih in učili so nas učitelji petja. Ampak za kaj gre? Gre za eno zadevo, kjer se bo tem učiteljem zmanjšalo vse to, kar počnejo. Zbor bo spadal v razširjen program osnovne šole, za katerega je predviden normativ 25 ur tedenske učne obveznosti za učitelje, sedaj se šteje tedenska postavka za učitelja, Tako bo učitelj, ki bo izvajal 6 ur zbora, izgubil 0,66 ure na teden v svoji obvezi, torej kar 92 ur na letni ravni, saj se bodo ure zbora, kot že rečeno, v deležih vrednotile na 25-urno tedensko učno obveznost, ostale ure obveznega programa pa na 22-urno tedensko učno obveznost učitelja, kar se bo seveda tudi poznalo v finančnem smislu za vse tiste, ki se še trudijo, da imamo v slovenskih šolah šolske zbore.

Zakaj ministrstvo dela to slabo spremembo, ki škodi vsem tistim, ki se v slovenskih osnovnih šolah v razširjenem programu še trudijo, da imamo otroke, ki želijo in predvsem znajo Če bodo ti, ki se s tem ukvarjajo, na slabšem kot vsi ostali, bo verjetno marsikatera učiteljica kot šolska zborovodkinja razmislila, ali se še splača za narodov blagor delati nekaj, kjer je podplačana za razliko od njenih kolegov, ki delajo druge zadeve pri razširjenih programih. Skratka, apel ministru. Seveda želim tudi konkreten odgovor na

Hvala, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav obema ministroma, kolegicam in kolegom! Moje vprašanje se dotika letalske enote za pomoč pri gašenju iz zraka.

kajti govori o posebni enoti, ki naj bi bila že postavljena in ki zagotavlja 24-urno pripravljenost, nenehno 24-urno pripravljenost in zagotavljanje podpore na terenu. V nadaljevanju tudi govori, da so naši piloti skrbno izbrani in usposobljeni in lahko varno izvajajo operacije v najrazličnejših razmerah. To berem iz tega prispevka Uprave za zaščito in reševanje. Na drugi strani pa govorijo o tem, da nas v tem smislu operacij pokrivajo španski piloti. Jaz vem, kje so stacionirani ti air tractorji, tudi tretji, ki je na novo in je prispel v tem tednu oziroma prejšnji teden.

slovenskega prostora? Kdo vzdržuje ta letala, ki so stacionirana pri nas in so namenjena za gašenje? Kako se bo odzivalo v primeru požarov? Kdo bo zagotavljal te nalete, glede na to, da po mojih informacijah zaenkrat še nimamo nobenega usposobljenega pilota in da tudi za vzdrževanje še nimamo verificirane enote? To piše v tem članku. Zato bi prosil ministra za odgovor na vprašanje: Kdaj bomo zagotovili lastne pilote za izvajanje požarnih nalog z novimi letali? Od leta 2022 bi nekako že pričakovali, da imamo te pilote, ki so prešolani in usposobljeni tudi za lahko letijo s temi našimi letali. Po drugi strani pa me zanima: Ali je bil res pogoj za izobraževanje teh pilotov znanje oziroma usposabljanje za poklicnega gasilca? Kot sem slišal,

dobili dve letali. Kot pravilno ugotavljate, je prišlo še tretje, čakamo še četrtega. Skratka, postopki tečejo in v letu 2023 smo se ukvarjali predvsem s postopki. Tukaj je treba vedeti, da mi vzpostavljamo novo enoto, ki je do sedaj Slovenija ni imela, in to traja in bo trajalo nekaj let, da bo zadeva vzpostavljena v polni meri kot organizacijska enota. Mi imamo enota. Mi imamo trenutno tudi dva pilota na šolanju. To sta vojaška pilota. Zakaj so pa tukaj španski piloti? To je pa popolnoma normalno, ker je tudi pogodba takšna, da pilote v začetni fazi zagotavlja španski proizvajalec, kajti letenje s temi letali je precej zahtevno in tudi v začetku je vedno zraven pilot tega proizvajalca, tako da je to popolnoma običajen postopek. Bistveno je povedati, da so letala tukaj, da sta bili prvi dve že lani registrirani, da so letala da so letala operativna, se pravi v času letošnje sezone oziroma takrat, ko se pričakuje požar, bodo letala v zraku, kar je najbolj pomembno.

tega v Sloveniji še nismo imeli in se zato srečujemo tudi s kakšnimi ovirami. Ampak bistveno je, da bo to realizirano v celoti, se pravi, da bo sistem tak, kot si želimo, v obdobju nekje od treh do petih let, kar je bilo tudi povedano v izjavi za javnost. tudi razvoj posebnega programa za gasilce, ker je tudi gašenje z letali popolnoma drugačno, kot je helikoptersko gašenje, in posadke teh letal potrebujejo tudi ustrezno podporo na terenu, na tleh, zato da je tudi zagotovljena varnost, ker letalo drugače gasi. Tukaj gre za 3 tisoč litrov vode, kar je je kar velika količina. Tako da ob sami enoti, kot sem rekel, poteka tudi priprava drugih izobraževanj in celotnega sistema, vemo pa, da to letalo lahko vodo, po domače povedano, tako na jezerih in morju kot tudi na tleh. In zato je treba seveda vzpostaviti celotno shemo, da bodo vsi pripravljeni vsi vedeli, kaj je njihovo delo. Je pa bistveno povedati, kot sem rekel, da je to zdaj operativno, da bodo letala v zraku, kar je bila tudi zahteva, in to je seveda tisto, kar je najpomembnejše za prebivalke in prebivalce. Ostale zadeve, ki se še izvajajo, pa bodo izvedene v tem času, ki sem ga tudi napovedal. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **DANIJEL KRIVEC (PS SDS):** Hvala ministru za te odgovore. Da ne bo pomote, jaz to podpiram, me pa skrbi, ko berem obvestila Uprave za zaščito in reševanje, pa bom citiral: »Z že obstoječimi letali«, torej s tema dvema, preden smo dobili tretjega, »smo sposobni takojšnjega odziva na požare in izvajanje operacij gašenja.« Če sem vas poslušal,

zagnati, vzdrževati in tako naprej. Kdo to izvaja, če mi še nismo v celoti usposobili teh ekip? Za pilote mi je jasno, ampak

dejstvo je, da so letala operativna, seveda s španskimi piloti, ki so tukaj, in seveda španski proizvajalec zagotavlja tudi vzdrževanje. Saj letalski tehnik mora tako ali tako biti na razpolago oziroma mora biti vedno vsako letalo pregledano, saj vemo, kako je v letalstvu. Do takrat, ko bomo mi samozadostni, popolnoma sami, bo sistem potekal tako, kot sem navedel. To pa ne vpliva na operativnost, ker je operativnost zagotovljena, ampak so do takrat še španski piloti, seveda pa potem pride tudi obdobje, ko se španski piloti umaknejo in mi zagotavljamo vse sami. Bo pa neko obdobje, ko bo španski pilot, ko bo ekipa mešana zato, da bo naš pilot tudi letel potrebno število ur, ker sem prej povedal, da je letenje z air tactorjem dokaj zahtevno. Tudi samo letalo je, bi rekel, precej prvinsko in način delovanja je seveda ta, ko ti naenkrat 3 tisoč litrov vode odvržeš, se karakteristike letala bistveno spremenijo, torej teža. Tako da do takrat, ko bomo sami vse izvajali, so tukaj španski piloti, ki so stacionirani v Sloveniji, seveda drugače ne moremo zagotavljati hitrega odziva. To je vse stvar pogodbe, ki jo imamo tudi s španskim proizvajalcem. Tako je trenutno stanje. Zagotovo je cilj, da smo operativni, da če nekaj zagori, da bodo letala v zraku. Je pa še enkrat pomembno povedati, da je povedati, da je to nov sistem in seveda postopki trajajo. To ni kar čez noč, sploh pa ne v letalstvu.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

kot sem rekel, podpiram to zadevo, vendar se mi zdijo te časovnice, o katerih zdaj govoriva, malo predolge. Treba je vedeti, da bo kmalu dve leti od takrat, ko smo se odločili, gremo v to enoto, in v tem času bi lahko bila več kot dva pilota na izobraževanju, ker vemo, da z dvema pilotoma in štirimi letali tega še vedno ne bomo pokrivali. Vi ste rekli, dva sta na izobraževanju. To je zame malo neresno. Kot sem rekel na začetku, po mojih informacijah so bili tudi pogoji za izobraževanje teh pilotov, ki imajo izkušnje, na nek način nemogoči, ne moreš od pilota zahtevati, da je istočasno poklicni gasilec, kar je absurd. Upam, da ste to spremenili. In drugo, spraševal sem vas o vzdrževanju. Po mojih informacijah ta letala trenutno vzdržujejo Hrvati. Enkrat tedensko pridejo in zaženejo te avione. Jaz si ne predstavljam, da če pride do neke resne situacije, kako bomo to floto spravili v zrak, vi pravite, da pride še četrti avion, na drugi strani govorimo o tem, da sta dva naša pilota na izobraževanju. Kakšna enota je to, ob tem, da vi na strani Uprave za zaščito in reševanje govorite o enotah kot v množini, v bistvu imamo pa dva pilota za štiri avione. To je za mene malo neresno. V tej smeri gre moja diskusija. Glede na to, da sem članek prebral in da določene stvari poznam iz prve roke, se mi zdi, da smo malo premalo operativno učinkoviti v tej smeri. Človek bi pričakoval, da imamo vsaj deset pilotov na izobraževanju. Kaj pa, če je nekdo na bolniški ali nekdo ne more leteti? Zato mislim, da je treba o tem opraviti neko razpravo, glede na to, da je šlo za evropska sredstva, ki so bila pravilno naložena, vendar mislim, da ta drugi del zagotavljanja operativnosti te flote ne teče tako, kot ste si zamislili. Glede na to, da me ti odgovori ne zadovoljujejo, verjamem, da bo to koristno tudi zato, da se ta stvar mogoče pospeši in da dobite nek večji zagon, da se usposobi primerno število pilotov in tistih, ki ta letala lahko tudi na zemlji vzdržujejo v pravilnem ritmu. Trenutno to opravljajo Hrvati.